**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na Konačni prijedlog Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, bio je hitni postupak, P.Z.E. broj 488 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince.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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, zastupnik Dragutin Bodakoš, zastupnik Vlatko Podnar i zastupnica Marijana Petir. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin Zdravko Krmek državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo dopustite mi da kažem nekoliko riječi o ovom vrlo bitnom zakonu kojim se osiguravaju izvori novaca za sve aktivnosti u vodnom gospodarstvu. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva donosi se zbog potrebe usklađenja sa Strategijom upravljanja vodama, okvirnom direktivnom za vode Europske unije i osiguranja dostatnih sredstava za provedbu mjera provedbu mjera zaštite voda u cilju postizanja dobrog stanja svih voda na vodnim područjima. Ovdje još želim dodati da za provedbu ovih ciljeva je potrebno investirati u vodno gospodarstvo ukupno 53 milijarde kuna u idućih 15 godina, a značajan dio ovoga iznosa planiramo dobiti od Europske unije. Želim također posebno istaći da se ovaj zakon održali nakon javne raspravi Nacionalno vijeće za vode, zajednica županija RH, udruga gradova i općina, Gospodarsko socijalno vijeće, Udruge za zaštitu okoliša, Udruga komunalnih poduzeća i drugi. Želim također ovdje dodati da se Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva znači da se temelji na tome da svi oni koji koriste vode na određeni način i plaćaju naknadu za određeni vid korištenja tih voda. U ovom prijedlogu Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva zadržane su sve postojeće vodne naknade, osim naknade za vađenje pijeska pijeska i šljunka koja se ukida kao posljedica zabrane eksploatacije istih tih materijala iz rijeka, odnosno vodotoka. Podsjećam da smo ovdje u Zakonu o vodama točno definirali, znači da više nema eksploatacije ovih materijala iz naših vodotoka. Također ovdje želim reći da su izvori iz kojih će se isfinancirati sve aktivnosti u vodnom gospodarstvu to su znači, vodne naknade, cijene vodne usluge, državni proračun proračun i proračuni lokalnih, odnosno područnih samouprava. Prema ovom zakonu postoje 4 vrste vodnih naknada. Prve Prve su one koji su prihod države, to su vodni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda. Također imamo naknade koji su prihodi gradova, odnosno općina to je naknada za priključenje. Imamo prihod županija, to je naknada za melioracijsku odvodnju, odnosno naknada za navodnjavanje. I imamo naknadu za razvoj koja je prihod komunalnih poduzeća, odnosno javnog isporučitelja vodne usluge. Ovdje bih želio dodati da smo kod ovih naknada koji su prihod države, ovdje posebno ističem vodni doprinos gdje se 8% toga iznosa vraća na područje gradova i općina gdje je ubran. I to namjenski za gradnju sustava odvodnje oborinskih voda. Zašto to radimo? Radimo iz razloga što nam je cilj poticati razdjelne sustave odvodnje otpadnih voda. Znači posebno ćemo graditi sustave za otpadne vode, a posebno za oborinske oborinske vode. Ovdje također imamo naknadu za uređenje voda. Njena namjena ostaje ista kakva je bila i u zakonu koji je bio važeći. Ono što želim ovdje posebno istaći to je da će se namjena ove naknade koristiti i za javno dobro, odnosno za uređenje javnog vodnog dobra. Što se tiče naknade za korištenje voda, želim reći da će se ona plaćati na zahvaćene količine vode iz podzemlja ili iz površinskih voda. Ono što je bitno kod ove naknade za korištenje voda, to je da će se ona koristiti i za sanaciju gubitaka u lokalnim mrežama. To do sada nije bilo. Nama je znači cilj u ovom prijelaznom razdoblju nakon donošenja uredbe Vlade o uslužnim područjima i isto tako znači bit će nam cilj da u idućih 5 godina naše lokalne gubitke koje smo do sada imali u vodoopskrbnim mrežama, da budu unutar dopuštenih granica. Što se tiče naknade za zaštitu voda, ovdje je jasno definirano da svi oni koji ispuštaju zagađene vode u okoliš moraju platiti zato i određenu naknadu, sukladno kvaliteti i količini otpadne vode koja se pušta u okoliš. Ovdje je također bitno napomenuti da smo dvije naknade spustili na nivo područne samouprave. One su do sad bile Tu želim posebno istaći naknadu za melioracijsku odvodnju i isto tako naknadu za melioracijsko navodnjavanje. Ovdje će županije, znači moći sukladno svojim odlukama, odnosno svojim aktima odrediti i visinu te naknade, a isto tako i namjenu tih naknada. Što se tiče naknade za razvoj, znači ona će se moći temelj odluka gradova i općina uvesti na uslužnim područjima za razvoj znači sustava javne vodoopskrbe, odnosno odvodnje otpadnih voda na tom području kada su potrebna povećana ulaganja. A isto tako će to biti jedan od modela, odnosno udio kada se u budućnosti budu povlačili novci iz EU fondova. Znači, to će biti onaj iznos koji će morati osigurati gradovi i općine. Na kraju želim reći evo da smo ovim zakonom i sa Zakonom o vodama koji je već bio na raspravi u ovom u ovom uvaženom Domu da smo u potpunosti zaokružili set zakona koji je bitan za vodno gospodarstvo. I isto tako mogu kazati da se ovim zakonom u potpunosti usklađujemo sa

Da. U ime Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo gospodin zastupnik Koračević. Izvolite. Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora na svojoj 23. sjednici održanoj 8. prosinca 2009. godine raspravio Prijedlog zakona o financiranju vodnog gospodarstva s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 3. prosinca 2009. godine. Odbor je sukladno odredbi članka 88. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio o navedenom prijedlogu zakona proveo u svoju matičnog radnog tijela, te se nije protivio prijedlogu predlagatelja o primjeni hitnog postupka u njegovom donošenju. Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da se predloženim zakonom u ovom području nastavlja daljnje usklađivanje sa propisima Europske unije, te da se u odnosu na postojeće zakonsko uređenje ne uvodi ni jedna nova naknada. Članovi odbora upoznati su s pisanim mišljenjem koji je na ovaj prijedlog zakona dostavila Hrvatska udruga poslodavaca. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja članovi odbora su u raspravi ocijenili da treba podržati donošenje ovog zakona iz razloga jer će isti omogućiti u potpunosti provedbu načela onečišćivač plaća, odnosno da se dio sredstava za financiranje vodnog gospodarstva osigurava iz vodnih naknada koje plaćaju i korisnici vode. U daljnjoj raspravi predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca i član odbora izrazio je žaljenje što su tako važni poslovi koji se odnose na osiguranje zakonitosti, ali i određivanje cijene u području naknade za razvoj i naknade za priključenje povjereni jednom ad hoc tijelu Vijeću za vodne usluge koje se umjesto Hrvatske regulatorne agencije za vodne usluge predlažu u Zakonu o vodama. U daljnjoj raspravi iznesena načelna bojazan glede sudbine i daljnjeg opstanka malih komunalnih poduzeća koja će osjetiti teret obračunavanja naknada za korištenje voda prema stvarno zahvaćenim količinama voda, a ne kao prije prema isporučenim količinama vode. Neki članovi odbora su u raspravi upozorili na problem visokog iznosa vodnih naknada koje će dodatno opteretiti i onako oslabljenu granu slatkovodnog ribarstva. Stoga je ukazano da bi trebalo razmisliti o mogućnosti da se u članku 5. ovog zakona doda nova naknada, a to je naknada za korištenje voda za uzgoj riba u zatvorenim vodama koja bi se regulirala posebnim pravilnikom radi specifičnosti ove proizvodnje. Naime, slatkovodno ribarstvo kao medij za uzgoj koristi isključivo oborinsku vodu koja se vraća u recipijent u istom ili boljem stanju. Na temelju provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Izrada i donošenje Prijedloga zakona o financiranju vodnog gospodarstva s Konačnim prijedloga zakona potrebna je prvenstveno zbog osiguranja dostatnih sredstava za osiguranje i provedbe mjera zaštite voda u cilju postizanja dobrog stanja svih voda na vodnim područjima, ali i usklađivanja

određivanje visine, namjene trošenja tih sredstava, ovrhu, zastaru i druga pitanja vezana za ostvarenje i korištenje tih sredstava. Ovim prijedlogom zadržane su sve postojeće vodne naknade, ali su im djelomično dopunjene namjene i djelomično promijenjen način obračuna, a zbog preuzimanja u nadležnost djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u djelokrug vodnog gospodarstva propisane su i dvije nove naknade. To su naknada za razvoj i naknada za izgradnju. Iako je raspisivanje i prihodovanje ovih dviju naknada bilo moguće i do sada, znači sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu one nisu bile zakonski izričito određene, nego su propisivane voljom operatera uz suglasnost osnivača što je dovodilo do neujednačenog obračuna cijena vodnih usluga na distribucijskom području. Ovdje postoje tri vrste vodnih naknada. Prva je prihod Hrvatskih voda. To je vodni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda. Drugo su prihod županija naknada za melioracijsku odvodnju i naknada za navodnjavanje i treće je prihod jedinica lokalne samouprave, naknada za razvoj i naknada za priključenje. U odnosu na postojeće ne uvodi se ni jedna nova naknada. Samo su znači iz Zakona o komunalnom gospodarstvu preuzete i potrebama Europske unije, Europske unije, odnosno direktiva prilagođene iznos za održavanje i financiranje gradnje, tzv. naknada za razvoj i naknada za priključenje. Ovdje želim posebno naglasiti i pozdravljam činjenicu da se ukida naknada za vađenje šljunka i pijeska kao posljedica zabrane eksploatacije sukladno članku 96. Zakona o vodama, iako je u jučerašnjoj raspravi nedovoljno jasno bio artikulirana ova činjenica. Vodni doprinos plaća se na izgradnju građevina, a koristi za pripremu i provedbu planova obrane od poplava, znači za mjere preventivne zaštite. Zatim, za redovne i izvanredne mjere obrane od poplava, dovođenjem sustava obrane od poplava značajnije od 2005. do danas u funkcionalno stanje izbjegli smo ono što se na žalost događa u mnogim zemljama Europske unije zbog visokih vodostaja. I jučer smo govorili i pohvalili i jučer ovu činjenicu da smo tu daleko ispred mnogih zemalja Nadalje, ovaj vodni doprinos se koristi za gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i za gradnju i održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina. Zatim za financiranje jedinica lokalne samouprave, za gradnju i rekonstrukciju građevina oborinske odvodnje, ovim 8%, jer se Zakonom o vodama oborinska odvodnja urbanim sredinama preuzima iz Zakona o komunalnom gospodarstvu. A sukladno poboljšanim odredbama Zakona o vodama predviđeno je financiranje potrebnih aktivnosti za provedbu uknjižbe javnog dobra iz ovog izvora, što je također dobro. Naknada za uređenje voda plaća se na nekretnine, osim poljoprivrednog zemljišta, a koristi na vodnom području na kojem se ubire i to za provedbu poslova i mjera preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, za gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i za gradnju mješovitih vodnih građevina za melioracije kojima upravljaju Hrvatske vode. Predviđeno je iz ovog izvora financirati i aktivnosti vezane za provedbu uknjižbe javnog dobra, što mi u klubu držimo izuzetno dobrim. Jedinice lokalne samouprave dužne su uz komunalnu naknadu naplaćivati i naknadu za uređenje voda, uz onih 5% naknade što je također jučer bilo u raspravi o vodama istaknuto. Međutim držimo da je to dobro, jer se ovdje može izuzeti, mogu se izuzesti, nije obveza isključiva, nego se može izuzesti ako jedinice lokalne samouprave to ne mogu iil ne žele obavljati za Hrvatske vode. Naknada za korištenje voda plaća se za zahvaćanje i drugo korištenje voda, te za korištenje vodnih usluga, osim za opće korištenje voda i za slobodno korištenje. A koristi se za prikupljanje i vođenje evidencija o zalihama, korištenju, nadzoru, stanju zaliha voda i poduzimanje mjera za racionalno korištenje, za vodoistražne radove, izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju magistralnih građevina javne vodoopskrbe u svrhu smanjenja gubitaka. Obveznici ove naknade definirani su člankom 23. ovog prijedloga zakona. Visinu naknade i korekcijske koeficijente određuje Vlada Republike Hrvatske uredbom, a zbog ukidanja koncesije na poslove javne vodoopskrbe isporučitelj vodnih usluga naplaćuje od obveznika iznos od 10% za naknadu naknadu za korištenje voda, koju uplaćuje u državni proračun. Naknada za zaštitu voda plaća se zbog onečišćenja, a koristi se za pripremu i realizaciju planova za zaštitu voda, praćenje i utvrđivanje kakvoće, te za izgradnju magistralnih građevina javne odvodnje otpadnih voda. Plaća se temeljem količina ispuštene vode, ili temeljem proizvodnje ili uvoza mineralnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske. Obračun naknade temelji se na ispuštenoj količini otpadne vode, a dobro je što je predviđen rok u kojem se određuje obveza ugradnje uređaja za mjerenje količine ispuštenih tehnoloških otpadnih voda. Sve ove navedene naknade su prihod Hrvatskih voda, a sljedeće dvi su spuštene na razinu regionalne samouprave, odnosno županija. to su naknada za melioracijsku odvodnju i naknada za navodnjavanje. Naknada za melioracijsku odvodnju plaća se na poljoprivredno zemljište, na području jedinice regionalne samouprave, u kojoj su izgrađene građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju i u vlasništvu su županija. Zbog devastiranosti, zapuštenosti i velikim dijelom miniranosti ovih sustava, ova naknada dosad nije bila raspisivana niti …/Govornica se ne razumije./… Međutim dovođenjem u funkcionalno stanje, pa ću podsjetiti da u zadnje tri i pol godine preko 40% sustava je privedeno funkciji, treba ih samo održavati, ali i novim Zakonom o vodama su stvorene pretpostavke da ih osposobljene preuzmu jedinice regionalne samouprave i njima upravljaju, skrbe i održavaju i to bi se trebalo financirati upravo iz ove naknade za melioracijsku odvodnju, znači koju županije same raspisuju, ali i prikupljaju. Naknada za navodnjavanje plaća se na poljoprivredno zemljište koje se navodnjava iz građevina za navodnjavanje u vlasništvu također županija, prihod se koristi za financiranje održavanja navedenih sustava, a županije su ovlaštene svojom odlukom propisati naknadu. Nacionalnim programom navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u protekle tri godine stvoreni su preduvjeti za isporuku vode za navodnjavanje na oko 15 tisuća hektara, povećanje 67% u odnosu na 2004., a ti me i preduvjeti i za propisivanje i plaćanje ove naknade. Podsjećam da je u pripremi i 70-ak projekata navodnjavanja na području Republike Hrvatske za oko 48 tisuća hektara. plaćaju, koje se, su spuštene na razinu jedinica lokalne samouprave. To je naknada za razvoj, preuzeta iz Zakona, kao što sam već rekla, komunalnom gospodarstvu i dorađena sukladno odrednicama strategije upravljanja vodama. Koristi se za financiranje gradnje komunalnim vodnih građevina. Obračunava se putem računa za vodne usluge i prihod je isporučitelja vodnih usluga. Uvodi je predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave, otvorena je mogućnost da je uvede i županija i to radi zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite, kad su potrebna povećana ulaganja i radi ravnomjerne izgradnje komunalnih vodnih građevina na uslužnom području. Znači u oba ova slučaja prihod ide jedinicama lokalne samouprave. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice držimo da je dobro što se ovom naknadom osigurava ravnomjerni razvoj vodnog sustava, sukladno programima i državnih i lokalnih ulaganja, ali i stupnju pripremljenosti projektne dokumentacije. Ovo će držimo potaknuti izradu i usklađenost, znači i vertikalnu i horizontalnu, i programa i projektne dokumentacije. Naknada za priključenje se koristi za istu namjenu kao i naknada za razvoj. Obveznik naknade je investitor ili vlasnik građevine i druge nekretnine. Prihod je također jedinica lokalne samouprave. Plaća se jednokratno prilikom priključenja na komunalne i vodne Vlada Republike Hrvatske propisati najviši iznos naknade za priključenje, i mi držimo da je ova naknada i sve vezano uz nju dobro regulirano člancima od 59. do 64. predloženog prijedloga zakona. Želim ovdje još naglasiti da iz ove naknade, ova naknada ili dio naknade će se koristiti kao vlastita komponenta za povlačenje sredstava europskih fondova. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj prijedlog zakona iz sljedećih razloga. Znači zakon uređuje decentralizaciju financiranja s jasnim nadležnostima u nacionalnom, regionalnom i lokalnom sektoru, dostavlja dovoljno prijelazno razdoblje za prilagodbu, usuglašen je sa svima koji su uključeni na bilo koji način u vodni sektor, osigurava se dostatno sredstava za kvalitetnu brigu o vodama zacrtanu Strategijom o vodama. Jer podsjetit ću da smo prošlu godinu donijeli strategiju za provedbu te Strategije, znači za dostizanje EU standarda u sljedećih 15 godina potrebno je negdje oko 53 milijarde, ovaj Zakon osigurava okvir evo i stoga ga podržavamo Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** U ime Kluba HNS-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovana gospođo ravnateljice, kolegice i kolege. Na samom početku reći ću da će zastupnici Hrvatske narodne stranke također podržati prijedlog ovog zakona. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva utvrđuju se izvori i sredstava za financiranje poslova i namjena kojima se u skladu sa zakonom o vodama ostvaruju upravljanje vodama, način određivanja stopa i visine sredstava i način utvrđivanja pojedinačnih obveza i naplate sredstava te druga pitanja u vezi s ostvarivanjem i korištenjem tih sredstava. Ovaj Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva se usklađuje sa Strategijom upravljanja vodama te dalje sa Europskim direktivama 2000 i s direktivom 91. od 12. prosinca 91. godine. Financiranje vodnog gospodarstva temelji se na načelima korisnik plaća odnosno onečišćivač plaća što znači da dio sredstava za financiranje vodnog gospodarstva osiguravaju izvorne naknade koje plaćaju korisnici voda odnosno onečišćivači voda. Drugi dio sredstava naplaćuje se sukladno strateškoj odrednici B13 strategije za upravljanje vodama od korisnika imovine u izgradnji ili postojeće imovine kao dobara koje se štite sustavom obrane od poplave, bujica i leda na vodotocima. Izvori sredstava za financiranje vodnoga gospodarstva prema Zakonu su državni proračun, vodne naknade, proračun jedinica lokalne i područne samouprave te drugi izvori sredstava. I još ću samo pobrojati tri vrste vodnih naknada, prva vodna naknada koje su prihodi Hrvatski voda i tu spadaju i vodni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda. Drugo, vodne naknade koje su prihodi županija, tu spada naknada za melioracijsku odvodnju i naknada za odvodnjavanje i treća vodna naknada koje su prihodi proračuna gradova i općina tu spada naknada za razvoj i naknada za priključenje. U nastavku bih iznijela ono što u Klubu HNS-a donosimo kao primjedbe, odnosno prvo bih istaknula jednu novinu. Vodne naknade iz člana 5. od točke 1. do 4. namjenski su prihod državnog proračuna, u prijašnjem prijedlogu su bile prihod Hrvatskih voda. Međutim, predlaže se u članku 5. stavak 9. da je naknada za razvoj koji može odrediti predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave, prihod javnog isporučitelja vodne usluge, zašto kada je u prijašnjem prijedlogu to bio prihod jedinice lokalne samouprave. DA li za to postoji obrazloženje? Dalje primjedba na članak 88. nejasno je da li je predlagatelj u stavku 1. mislio na naknadu za melioracijsku odvodnju ili na naknadu za navodnjavanje. Naime, pozivanje na članak 50. ne odgovara vrsti naknade te namjeni … članak 50. je naknada za navodnjavanje. I daljnja primjedba naša je na članak 45. do 50. da li visinu naknade za navodnjavanje određuje predstavničko tijelo jedinice područne i regionalne samouprave. Ako da, tada bi to trebalo i napisati kao i za visinu naknade za melioracijsku odvodnju, u članku 43. jer odlukom iz članka 50. stavak 2. to eksplicite nije određeno. I na kraju bih ponovila samo stav HNS-a koji je bio iznijet i u Izvješću našeg predsjednika Odbora kao i u prijašnjim raspravama, a odnosi se na plaćanje po zahvaćenim a ne po isporučenim količinama voda. Nije potrebno ovdje obrazlagati i nikoga uvjeravati u kakvom su stanju naše vodovodne mreže. Svima nam je znano da od izvorišta pa do naših kućnih vodomjera u tom transportu dolazi do 40%-tnom gubitku vode. Jasno nam je svima da tu vodu treba platiti, tu vodu u konačnici platiti će svatko od nas, svaki naš građanin. Zato podvlačim i apeliram, sredstva u rekonstrukciju i obnovu vodovodnih mreža su nužna i hitna. jedanput zastupnici Kluba HNS-a će podržati ovaj Prijedlog zakona ali molim da se na ove primjedbe koje sam iznijela predlagač očituje. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Na redu je Klub IDS-a i gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Damir (IDS)** Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine tajniče, cijenjena gospodo zastupnici. Apsolutno sam protiv ovog Zakona i za istog sigurno neću glasati. Ajde da idemo najprije sa nekoliko citata, najprije ovog na strani 2. koji je predsjednik Odbora isto tako citirao, financiranje vodnog gospodarstva temelji se na načelima korisnik plaća odnosno onečišćivač plaća što znači da se dio sredstava za financiranje vodnog gospodarstva osigurava iz vodnih naknada koju plaćaju korisnici voda itd. Postoje, kao što smo čuli od državnog tajnika tri vrste vodnih naknada, to su vodne naknade koji su prihodi Hrvatskih voda, i to vodni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda, vodne naknade koje su prihodi županije, naknada za melioracijsku odvodnju i naknada za navodnjavanje. I treće vodne naknade koje su prihodi proračuna gradova i općina to su naknade za razvoj i naknada za priključenje. Novim Zakonom to vidimo o financiranju vodnog gospodarstva djelomično su dopunjene

8% ide lokalnoj samoupravi, zašto ne bi išlo recimo 30% ili neki veći iznos od 8%? Kako se došlo do tih 8%? Zatim imamo naknadu za uređenje voda. Plaća se na nekretnine osim poljoprivrednog zemljišta koristi se za provedbu poslova i mjere preventivne redovne i izvanredne obrane. Pa imamo naknadu za korištenje voda koja se plaća za korištenje vode te za korištenje vodnih usluga. Isporučitelj vodnih usluga naplaćuje od obveznika iznos od 10% na naknadu za korištenje voda koje se uplaćuje u državni proračun. Pa imamo naknadu za zaštitu voda koja se plaća zbog onečišćavanja voda, a koristi se za pripremu i realizaciju planova za zaštitu voda. Pa imamo naknadu za melioracijsku odvodnju. Plaća se na poljoprivredno zemljište na području jedinice regionalne samouprave. Pa imamo i naknadu za navodnjavanje. Plaća se na poljoprivredno zemljište koje se navodnjava iz građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Pa imamo i naknadu za razvoj. Koristi se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina. Naknada za razvoj se obračunava putem računa za vodnu uslugu i prihoda isporučitelja vodnih usluga. I normalno imamo i naknadu za priključenje. Naknada za priključenje koristi se u iste svrhe kao i naknada za razvoj, ali se plaća jednokratno prilikom priključenja na komunalne, vodne, građevinske objekte itd. poštovana gospodo, ne znam koliko ih je, 8,9, su naprosto katastrofa. Što je previše naprosto previše je. Mene čudi da do danas recimo u "Hrvatskim vodama" nije izbila neka ozbiljnija afera jer monopol kojega "Hrvatske vode" ima u najmanju ruku je nepodnošljiv. Drugo, "Hrvatske vode" raspolagale su u 2009. godini sa 2 milijarde i 93 milijuna kuna. U 2010. raspolagat će sa 2 milijarde 358 milijuna kuna. To je gospodo nevjerojatan novac, to je 10 puta više novaca nego što recimo iznosi proračun Ministarstva turizma turizma za 2010., a znajte da će recimo turizam morati spasiti ekonomsku osnovu ove zemlje i iduće godine. Imao sam priliku razgovarati sa ovim mnogima iz Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije oni su mi također donijeli ili dostavili svoje primjedbe. Jasno je da je ključna upravo ova točka ili članak 24. stavak 1. točka 1. ovog zakona i oni ovdje navode da "iako je predložena odredba sukladna strategiji upravljanja vodama ovu odredbu smatramo neprihvatljivom na što u više navrata ukazujemo bez obzira na prijelazno razdoblje od 5 godina i moguće korektivne faktore koji nisu predočeni." Obrazloženje je problem gubitka na mreži o čemu su govorili svi prethodnici što je svrha predloženog rješenja. Nije moguće riješiti u tako kratko vrijeme bez izuzetno visokih ulaganja I sada da ja to nekako prevedem na rječnik kojega će ljudi moći razumjeti. Ovaj članak 24. i 25. dovest će do toga da će cijena vode poskupjeti najmanje 10, a možda i 30, a u nekim slučajevima zasigurno i više od 30%. Ja sam u to duboko, duboko uvjeren. Vodovodi bi znači ubuduće trebali plaćati ovu zahvaćenu vodu. Znači trebali bi plaćati te gubitke. Ako je gubitak u zagrebačkom vodovodu radi stare mreže, radi gradskih tih instalacija itd., 50%, e sad ajde da vas sad vidim na koga će taj gubitak prebaciti "Holding" ili njihov vodovod? Pa jasno je da kada su u ionako teškoj gospodarskoj situaciji da oni ne mogu osigurati 500 milijuna kuna ili 1 milijardu kuna za nove investicije na tom području. U istarskom vodovodu gubitak koji pokriva cijelu sjevernu Istru i zapadnu obalu Istre, gubitak je u hrvatskim razmjerima najmanji, ali je opet gubitak između 17 i 18%. To je negdje na tom europskom nivou. U jednom pulskom vodovodu gubitak je možda i preko 30, a možda je i 40%. Na koga će se taj gubitak, odnosno ta voda koja iz cijevi izlazi u kanale, u podzemlje Pa jasno da će se prebaciti ta cijena na konačnog korisnika, odnosno potrošača. A ja kažem u ovakvim materijalnim i gospodarskim uvjetima to je u najmanju ruku jedno bezobrazno zakonsko rješenje. Poštovana gospodo jednostavno nemojmo se poigravati sa time. U ovom trenutku kada su građani financijski najranjiviji, kada je gospodarstvo razoreno, kada smo samo u godinu dana, znači u ovoj godini, izgubili 75 tisuća radnih mjesta, a bogami će se taj trend nastaviti i 2010. godine te povećavati ili širiti bilo koje fiskalne ili parafiskalne namete u najmanju je ruku bezobrazno. Konačno ugrožene su nam i ove komunalne službe i uvoditi nove naknade po mom sudu je u najmanju ruku neodgovorno. Utoliko ukoliko se izglasa ovaj Zakon o financiranju vodnog gospodarstva ja mogu samo poručiti građanima neka se pripreme da će cijenu vode u konačnici uskoro plaćati 10, 20 ne znam, 30% više no što je plaćaju danas. To je posljedica ili direktna posljedica ovog zakona. Vodovodi, s druge strane ono što je također meni neshvatljivo po prijedlogu ovog zakonskog rješenja, više neće moći obavljati nadzor recimo na onim radovima koji sami izvršavaju. Neće moći više unutar tih svojih kuća npr. projektirati nove vodovode itd., sve će to morati naručivati izvana. Ja vas uvjeravam poštovana gospodo da će to koštati nekoliko puta više. Svaki projekt će se morati prepravljati i ja vas isto molim da se jednostavno ne poigravamo sa jednom uređenom djelatnošću. Spomenut ću i to da smo na području djelovanja istarskog vodovoda "Buzet", to je znači buzeština, pazinština, poreština, rovinjština, Buje, Umag, Novigrad, Vrsar itd., bez jedne kune iz državnog proračuna, povukli oko 600, možda 650 km vodovodnih instalacija od '93. na ovamo i vodificiranost tog prostora sa nekih 60% digli na 98% Tvrdim da taj dio zapadne obale Istre, unutrašnje Istre, danas je kada je riječ o priključku na vodovodnu instalaciju bolje riješen nego što je to riješeno u jednoj bogatoj Toscani u Italiji, bolje je to riješeno nego što je to riješeno u jednoj Koruškoj u Austriji, bolje je to riješeno nego što je riješeno u jednoj bogatoj Bavarskoj u Njemačkoj. Međutim danas kada imam ove odredbe ispred sebe,ja mogu samo poručiti projektantima nadzornim inženjerima, u vodovodu recimo Buzet da ih ovaj zakon "ostavlja" bez posla. Nije lako za nikog, najmanje za jedan Buzet, ali isto će se dogoditi sa tim projektantima ili nadzornim inženjerima u jednoj Puli, u jednoj Rijeci, na jednom Krku, u jednom Šibeniku, u jednom Daruvaru, Splitu, Zagrebu, Osijeku ili Vukovaru. Zašto se donose ovakva zakonska riješena? Zato jer ovaj građevinski lobi, znači ovi projektanti u velikim tim projektnim kućama koji su povezani sa usuđujem se reći sa našim ministrima, uzimaju na sebe posao ili će uzimati na sebe posao uništavajući jednu uređenu djelatnost. Briga njih što će se uništiti te službi u jednom vodovodu Buzet, Pula, Rijeka, Šibenik Zadar, njima je bitno da oni I to je zapravo pozadina ovakve jedne mjere. Nema ovdje nikakve logike. Koja unifikacija u projektiranju i tome slično. Konačno i ovo malo projektanata koji ostaju na toj periferiji sutradan ako žele sebi riješiti egzistenciju morati će seliti prema Zagrebu i tome slično. Ovaj zakon će iza sebe ja se bojim ostaviti pustoš u toj djelatnosti. A kamo to opet vodi? To na neki način vodi segmentiranoj segmentiranoj privatizaciji vodoopskrbe u Republici Hrvatskoj. Najprije će se ići privatizirati nadzor, odnosno projektiranje. To je za mene kriminal. Sutra će ići u privatizaciju siguran sam, održavanje, a možda će prekosutra ići u privatizaciju i sama distribucija. I ostat će pod državom samo ona izvorišta. To je naprosto jedan trend u kojega kojega ćemo imati prilike slijediti u narednom periodu recimo od desetak ili petnaestak godina. Ja tako iščitavam odredbe ovog zakona. Zakon znači priprema teren za privatizaciju te djelatnosti. Tvrdim da Hrvatska za to nije spremna. Pogotovo nisu spremni ti djelatnici u komunalnim servisima, pogotovo na to ne mogu pristati naši građani. Zašto sam protiv? S druge strane vidimo da Hrvatske vode u idućoj godini raspolagat će jednim astronomskim proračunom u iznosu od 2 milijarde 358 milijuna kuna. Pa to je naprosto strašno. Rekoh 10 puta više ide sredstava za to no što ide za turizam. Iz jednog centra se upravlja sa 2 milijarde 358 milijuna kuna. I onda zašto se čudimo razvoju Zagreba, diskriminaciji ili zaostajanju periferija. Zato jer svi novci idu ovdje i onda se distribuiraju češće po stranačkom nekom kriteriju, nego po kriteriju potrebe. Sve ovi zakoni donose se tobože oznakom P.Z.E. znači europski zakon. Ja tvrdim da to nije europski zakon. A ako i je europski zakon, onda je to zasigurno jedan antihrvatski zakon. Nije prvi puta da Sabor usvaja te antihrvatske zakone, ali ovo što se predlaže to je naprosto previše i zato neka to ide u drugo čitanje. Ja mislim da je netko otvorio ili zinuo na te vode i ako to dovedemo u pitanje, e onda doveli smo u pitanje normalno funkcioniranje države. Doveli smo u pitanje funkcioniranje Hrvatskih autocesta, Hrvatski cesta, INA-e, sada vidimo i Poštanske banke, Podravke, brodogradnja nam je propala. Zašto dirati ono što kako tako funkcionira i što ima čak jedan socijalni mehanizam sigurnosti za ne znam više više tisuća zaposlenih u takvim javnim sustavima. Nemojmo gospodo postati poslušno roblje i na kraju ostati bez mogućnosti da utječemo na postupanje naših komunalnih poduzeća. A ono što je za građane u ovom trenutku najbitnije, neka im se kaže koliko će njihovi računi sutradan biti veći u odnosu na ovogodišnje. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Ima jedan ispravak netočnog navoda, zastupnik Niko Rebić. Kolega Kajin tvrdite da će usvajanjem ovog zakona voda građanima poskupiti od 20 do 30%. To držim netočnim. Sada građani u pojedinim jedinicama lokalne samouprave, negdje plaćaju 3 kune, a negdje 18 kuna. Upravo donošenjem ovoga zakona i Zakona o vodama, uvođenjem uslužnih područja, dakle cijena vode će biti jednaka u gusto naseljenom gradu, kao i nenaseljenim rubnim dijelovima gradova gradova na otocima. Dakle, potpuno će se izjednačiti. I mislim da je ovo jedini put da bi građani na uslužnim područjima plaćali jednaku cijenu vodne. Hvala. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika SDP-a, zastupnik Luka Denona. Gospođo potpredsjednice, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva kojega će klub SDP-a podržati. I sada bi bilo normalno da onda izađem sa ove govornice i sjednem. Budući da je zakon kakav je donešen i koji je usuglašen nakon dugo vremena sa onim s kojim se trebao usuglasiti onima koji su imali potrebu nešto za reći o ovom zakonu, čini mi se da ipak ostaju neke stvari o kojima treba progovoriti i koje su možda mogle biti bolje uređene u ovom zakonu. Kako je to jedan od zakona koji nose oznaku P.Z.E. i koji je rađen po načelu punog povrata troškova iz vodnih usluga, što prevedeno znači da je voda okarakterizirana kao nešto što ima ekonomsku vrijednost, koju čine izdaci potrebni za radi osiguranja njezine dostupnosti i zaštite, te radi izgradnje i upravljanja i održavanja vodnih sustava i tu vrijednost cijena vode mora izraziti. To načelo koje je prevedeno iz Europske unije kada se razradi kroz članke ovog zakona neminovno se postavlja pitanje da li će ta voda krajnjem korisniku, odnosno građaninu, gospodarstvu, poduzetništvu, da li će ta voda biti skuplja. Evo sad smo čuli jedan odgovor kao netočan navod da voda neće biti skuplja. Ja isto držim da će ovako kako je ovaj prijedlog zakona o financiranju vodnog gospodarstva koncipiran zasigurno voda u konačnici nama građanima biti skuplja. Kako se temelji financiranje vodnog gospodarstva po ovom novom zakonu se temelji na načelima da korisnik plaća. Znači, zasigurno je da će korisnik, a to znači građani, to znači privreda, to znači poduzetnici zasigurno imati veće namete hajmo tako reći. Budući da su izvori sredstava za to financiranje državni proračun, proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugi izvori sredstava bio bi dobro kada bismo se na neki način mogli mogli reći što to uopće nas pripada u jedinicama lokalne samouprave, regionalne samouprave. I ovdje je bilo rečeno da je taj zakon na neki način ide ka decentralizaciji. Ja ću probati reći da o decentralizaciji u ovom trenutku u ovom zakonu nema niti slova. I predlagač zakona je rekao da se u odnosu na postojeće zakonsko uređenje ne uvodi se niti jedna nova naknada. Pa bi bilo zanimljivo kada već jesmo se usuglasili sa Europskom unijom da nam je zakonodavac barem u ovom uvodnom dijelu rekao koliko je takovih naknada uniji, barem jedan primjer da ste nam rekli koliko takvih naknada ima u Europskoj uniji kada kažete da nismo povećali niti jednu naknadu. Uvjetno se može reći da se ono što je bilo prije u komunalnoj naknadi da smo ipak povećali za dvije. I kada se pogleda koliko je tih naknada to su izvori sredstava za financiranje iz vodnog gospodarstva jesu vodne naknade, cijena vodne usluge, a vodne naknade jesu vodni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, naknada za melioracijsku odvodnju, naknada za navodnjavanje, naknada za razvoj, naknada za priključenje. Pa pitam vas jesu li to ti parafiskalni nameti o kojima smo u ovom trenutku u kojem se zemlja nalazi, zemlja se nalazi ako niste znali u krizi i u recesiji recesiji probali govoriti da se ti nameti ako ne ukinu, ne svi, ali barem da se smanje. Nema naznake u ovom zakonu da će se oni smanjivati. Dapače, oni će se i povećavati što mi se čini da neće baš motivirati poduzetnike da da u ovoj krizi, recesiji uz ovakove još dodatne parafiskalne namete počnu pokretati gospodarstvo kako bi se izvukli iz ove krize. I naravno, kada se pročita obrazloženje da je obračun i naplata vodnih naknada iz stavka da ih sad ne ponavljam u interesu Republike Hrvatske, da je obračun i naplate naknade za melioracijsku odvodnju u interesu jedinice područne i regionalne samouprave, da je obračun i naplata naknade za razvoj i naknade za priključenje u interesu jedinice lokalne samouprave. Znat što mi ovdje fali? A što je to u interesu građana? na kraju ovo, na početku kako ovdje piše da voda ima svoju cijenu, da vodu plaća krajnji korisnik i da u toj cijeni svoje naknade koji jesu da bi se naravno voda štitila ili bila dostupna svima zašto niste nigdje naveli koji je tu onda, ako je sve u interesu jedinica lokalne samouprave, državnog proračuna i jedinica lokalne samouprave gdje je tu interes građana. Nigdje niste rekli gdje je interes građana. Ali kako će se cijene nakon ovog zakona kad ga usvojimo cijene će sigurno biti veće. Ali morate znati da cijena je ne samo gospodarska kategorija, nego u ovom trenutku za građane Republike Hrvatske jeste i socijalna kategorija o kojoj u ovom zakonu nema niti jedne jedine riječi. I rekli ste jučer u uvodu o Zakonu o vodama da je zakon bio na webu, pa da je građanima bio dostupan. I ovaj je bio na webu i građanima dostupan i mogli su dati svoje komentare. Pitam vas koliko to građana onih koji će plaćati ovu vodu ima mogućnost da preko weba dođe do ovakvih zakona, da ih prije svega razumiju kako su ovako napisani, kada od tih silnih naknada neće znati kolika je to krajnja cijena kubika vode kojega oni budu morali plaćati za korištenje nečega što je prije svega ustavna kategorija, jer voda mora biti dostupna svima. Po kojoj cijeni? Pa kako je svugdje da sad ne ponavljam određeno da visinu ove naknade utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, osim naravno ono što je u nadležnosti županija, a to je ona naknada za melioraciju, onda se postavlja pitanje o toj decentralizaciji o kojoj ste govorili kako to da će sve visine ovih doprinosa određivati, određivat će naravno Vlada Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave neće imati upliva na visinu cijene vode koja bude isporučivana njihovim građanima. Također, kada Vlade Republike Hrvatske uredbom propisuje visinu vodnog doprinosa onda je rečeno da će se jedinicama lokalne samouprave pripasti 8% vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području, a Hrvatske vode će biti u obavezi jednom mjesečno doznačiti ovaj iznos proračunima jedinicama lokalne samouprave jer će se ta sredstva koristiti za gradnju i rekonstrukciju građevina oborinske odvodnje u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Ne znam kako ste to usuglasili tih 8% budući da iz komunalne naknade više neće biti na ovaj način kako je prije bila. Očito je da će novci otići iz područja jedne županije, jednog grada, jedne jedinice lokalne samouprave u Hrvatske vode, a oni će eto milostivo vratiti 8% za rekonstrukciju i građenje građevina oborinske odvodnje u vlasništvo jedinica lokalne samouprave. Kolega Kajin, nema ga, otišao je u izbornu kampanju. Ali slikovito je i znakovito je da u ovim nedavnim vremenima kada su bile kiše onda ste Pulu vidjeli svu poplavljenu, pa i tako neke druge gradove Trogir ili ne znam koji. To su te oborinske odvodnje koje su se trebale rješavati, ali sa 8% čini mi se da to neće biti moguće. Isto tako, zanimljivo rješenje je u članku 20. gdje se uredbom iz stavka 1. a govori se o visini naknade za uređenje voda, mogu se urediti i izuzećem od plaćanja, oslobađanja i olakšice, te obavezu naplate naknade za uređenje voda i izuzeća od te obaveze u kojem slučaju obvezu naplate naknade za uređenje voda preuzimaju Hrvatske vode. I kaže se da će se propisom iz članka 76. ovog zakona, uredit će se postupak za ostvarenje oslobođenja olakšice i izuzeća. Onda je zanimljivo pročitati taj članak. Toliko o decentralizaciji. Ministar pravilnicima detaljnije propisuje obračun, naplatu vodnih naknada, osim naknade za melioracijsku odvodnju, ova koja se tiče županija, znači sve drugo da. Naknade za navodnjavanje, naknade za razvoj, naknade za priključenje, a osobito obveznike, osnovicu, obračunska razdoblja, privremeni i konačni obračun, sadržaj iskaza naknade, rokove plaćanja, tralalala, tralalala. Sve određuje ministar. A zašto smo onda prepisali ili usuglasili zakon sa dobrom praksom europske zajednice. Sumnjam da tamo to radi sve ministar. Jer ovdje sve ministar radi. Zakon s ovim člancima prije ovog 76. bi trebalo jednostavno anulirati, baciti ga i reći evo ministar je taj koji će onda sve odrediti, a mi se nemamo oko čega više brinuti. Jedino nas brine naravno kolika će ta cijena vode na kraju biti za građane. Isto tako je zanimljiv još jedan članak. A da se ovdje ove vodne naknade, visina, cijene, koliko će one biti, tko ima pravo, tko ih skuplja, tko ih ne skuplja. Pa tu kako Hrvatske vode očito nemaju dovoljno ljudi, nemaju dovoljno infrastrukture kako da te vodne naknade uprihode, onda su dio toga prepustili jedinicama lokalne samouprave. To što jedinice lokalne samouprave prikupe, dobit će eto skromnih 5% za manipulativne troškove, jer su to odradili. Također 5% dobivaju i jedinice lokalne samouprave i uprave, odnosno županije, jer dio tog posla rade u ime Hrvatskih voda. Ali zanimljivo je također u članku 5. Nikako mi nije jasno kako se vodne naknade, a to su doprinos za uređenje voda, za korištenje voda, za zaštitu voda, i sve ovo drugo, ima ih negdje osam nabrojenih. Pored namjena propisanih u člancima kojim se uređuje namjene pojedinih vrsta vodnih naknada, rekli smo za što su one da ih ne ponavljam, zanimljivo je sad i ovo drugo. Prihodi od vodnih naknada iz stavka 1. do, točke 1. do 4. ovog članka ovog članka koriste se i za izvršenje javnih ovlasti Hrvatskih voda koje nisu izričito spomenute. Pa bi bilo zanimljivo da znamo koje su to javne ovlasti Hrvatski voda, koje financiramo iz cijene vode, a nisu izričito spomenute u tim odredbama, kao i drugih izdataka poslovanja Hrvatski voda. Isto bi bilo zanimljivo čuti koji su to drugi izdaci poslovanja Hrvatskih voda, koje se ovdje naplaćuju na ovaj način koji mi se čini da nije dovoljno transparentan. I na kraju da kažem da je zakon takav kakav je, da se pod firmom da je usuglašen sa europskom zajednicom, dodatni nameti pojačavaju, povećavaju u vremenima kada je kriza i kada je recesija, da će ministar koji je ovlašten da odredi te visine kako sam maloprije rekao, neće sigurno biti milostiv pa ćete naknade biti poprilično veće i u konačnici će dovesti do toga da će i gospodarstvo i poduzetništvo, a naravno i mi sami građani platiti cijenu tog usuglašavanja sa Europskom unijom, na kraju jer račun dolazi nama na naplatu, jer je i zabrinjavajuće da će osim ovih pravih stvari za koje će se te naknade koristiti, ostaje još uvijek neriješeno što su to javne ovlasti Hrvatskih cesta koje će se financirati i koji su to drugi izdaci poslovanja Hrvatskih voda, ispričavam se, koje ćemo morati plaćati iz cijene vode. Zakon kao takav je mogao biti puno bolji, puno koncizniji i puno precizniji, da u konačnici građanin kada donašamo ovakav zakon zna hoće li mu ta voda u konačnici biti skupa ili će ona ostati jednaka ili će mu biti jeftinija. Zakon ovako kako ga čitamo svi govori o tome da će ona biti na kraju ipak skuplja, što onda nije dobar zakon. Hvala lijepo. Jedan ispravak netočnog navoda, zastupnik Boris Matković. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem. Gospođo potpredsjednice, gospodine državni tajniče. Evo ispravio bih netočan navod kolege Denone, koji je kazao da u ovom zakonu nema ni, točno citiram, dakle ni d od decentralizacije. Dakle to nije točno. Točno je sasvim drugo nešto, a to je da u biti intencija ovog zakona je decentralizacija, jer se dvije zapravo naknade prenose na regionalnu, a dvije na lokalnu samoupravu, i to i kroz propisivanje i kroz ubiranje. A vi ste sami sebe zapravo poslije pobili, rekli ste istinu, i demantirali ste sami sebe kad ste kazali, a to je zapravo i točno konkretan dakle dokaz da niste točno naveli, jer ste i sami to poslije kazali, jedan dio vodnog doprinosa ide jedinicama lokalne samouprave za gradnju i i rekonstrukciju građevina oborinske odvodnje, i to 8%. Dakle sami ste to naveli. Sami sebe ste pobili u odnosu na prethodnu izjavu, mislim što mi je drago. Evo nisam ja to morao ispraviti, ali evo reda radi. Idemo dalje s raspravom. Na redu je u ime Kluba zastupnika HSS-a, zastupnik Boris Klemenić. potpredsjednice, gospodine državni tajniče sa suradnicom. Što se tiče ovog Konačnog prijedloga Zakona o financiranju vodnog gospodarstva donosi se zbog usklađenja sa strategijom i upravljanjem vodama iz 2008. godine, direktivom Europske unije. Što se tiče samog načela punog povrata troškova od vodnih usluga, u ovom se načelu Republika Hrvatska usklađuje s općom direktivom o vodama EU, a sukladno strategiji upravljanja vodama na način da na područjima javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a takvih u Republici Hrvatskoj ima 137, nije moguće postići načelo povrata troškova od vodnih usluga. Zbog tog razloga u cijeni vode pored lokalnih komponenata, a to su cijena vodne usluge i naknade za razvoj, centralna, odnosno središnja država mora imati svoje naknade, koje su naknada za korištenje voda, i naknada za zaštitu voda, koje se ubiru centralno, ali se vraćaju u lokalne sredine radi građenja komunalnih vodnih građevina. Ovo je načelo bilo proklamirano još u izmjenama zakona iz 2005. godine, ali su joj nedostajale lokalne komponente koje sada vidimo u Zakonu o vodama, i u Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva. Predmetnim zakonom podržana su i druga načela, financiranje vodnog gospodarstva, i to korisnik plaća koji se primjenjuje na naknadu za korištenje voda, naknadu za melioracijsku odvodnju, te naknadu za navodnjavanje i isto tako onečišćivač plaća primjenjivo na naknadu za zaštitu voda. Što znači da se dio sredstava za financiranje vodnog gospodarstva osigurava iz vodnih naknada koje plaćaju korisnici voda odnosno onečišćivači voda. Uz ostalo se predlaže da se preostale vodne naknade naplaćuju sukladno Strategiji upravljanja vodama od korisnika imovine u izgradnji, a to je vodni doprinos ili postojeće već imovine a to je naknada za uređenje voda kao dobara koje se upravo štite sustavom od obrane od poplava, bujica i leda na vodotocima kojima te naknade i služe. Iz Strategije upravljanja vodama preuzeto je načelo da se sufinanciraju komunalne vodne građevine i to cjelovito, a ne samo magistralni objekti kao danas, čime se postiže cjelovitost investicije i osigurava priključenje krajnjega potrošača kao i povrat dijela troškova uloženih sredstava kroz cijenu vode koja se naplaćuje od krajnjih potrošača. Ovime se postiže usklađenje sa zahtjevima IPA programa koji isključivo sufinanciraju ovakove projekte od izvorišta do potrošača odnosno od potrošača do ispusta u površinske vode. Izvori sredstava za financiranje vodnog gospodarstva su državni proračun, vodne naknade, proračun jedinica lokalne i područne samouprave te drugi izvori sredstava. Predmetni Zakon isto predviđa tri vrste vodnih naknada, centralnu, regionalno i lokalnu vodnu naknadu. U odnosu na postojeće zakonsko uređenje ne uvodi se niti jedna vodna naknada a iz Zakona o komunalnom gospodarstvu su preuzete te sukladno EU okvirnoj direktivi o vodama i načelu punoga povrata troškova prilagođene naknada za razvoj i naknada za priključenje. Predmetni zakon ukida naknadu za vađenje šljunka i pijeska što je posljedica zabrane eksploatacije šljunka i pijeska sukladno Zakonu o vodama koje smo imali jučer na raspravi ovdje u Saboru. U ovom zakonu predloženo je rješenje da su vodne naknade a to je vodni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda namjenski prihod državnog proračuna. Zakonom o vodama koji je prethodno raspravljen predviđeno je da se oborinske odvodnje u urbanim sredinama financiraju iz proračuna jedinice lokalne samouprave, a ovim je Zakonom predviđeno da te sredine imaju pravo na 8% sredstava iz vodnog doprinosa radi financiranja gradnje i rekonstrukcije građevine oborinske odvodnje u urbanim područjima. Jedno mišljenje, razmišljanje ili primjedba je da mi u Klubu HSS-a smatramo da bi održavanje se trebalo obuhvatiti istim ovim sredstvima odnosno 8% sredstava iz vodnog doprinosa. Inače ovo je prvi puta da se na državnom nivou sustavno planiraju sredstva za mini obranu od poplava u lokalnim sredinama od kojih su mnoge sada bile u iznimno velikim teškoćama pri financiranju ove važne djelatnosti. Vodni doprinos plaćaju investitori na izgradnju građevina a koriste se za pripremu i provedbu planova za obranu od poplava, provedbu poslova i mjera preventive, redovne izvanredne obrane od poplava, gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, te za gradnju održavanje i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina. Budući da je prošlo već 2 i pol godine osigurana su i dostatna sredstva za predviđene namjene, predviđa se izgradnja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i sredstava vodnog doprinosa umjesto iz sredstava državnog proračuna što je do sada bio slučaj. U skladu sa poboljšanim rješenjem odredbi prethodno raspravljenog Zakona o vodama u kojima se uređuje javno vodno dobro u konačnom prijedlogu zakona o financiranju vodnog gospodarstva predviđeno je financiranje potrebnih aktivnosti za provedbu uknjižbe javnog vodnog dobra iz sredstava vodnog doprinosa. A Vlada Republike Hrvatske uredbom propisuje visinu vodnog doprinosa. Isto tako podržavamo predloženo rješenje višegodišnjeg problema radi obračuna vodnog doprinosa i bespravnim graditeljima na način kako kaže prijelazna odredba a ja ću citirati: „Vodni doprinos obračunava i plaća se na građevine koje su prije 16. veljače 2006. godine izgrađene bez pravovaljanog akta o dopuštenju gradnje. Kada su za te građevine nakon stupanja na snagu ovoga Zakona po posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnju, podnosi zahtjev za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju odnosno potvrde izvedenog stanja“. Naknada za uređenje voda plaća se i na nekretnine, osim poljoprivrednog zemljišta a koristi se za provedbu poslova preventivne redovne i izvanredne obrane od poplava, gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, gradnju mješovitih građevina za melioracije kojima upravljaju Hrvatske vode. Propisana je obveza jedinice lokalne samouprave koji obračunavaju i naplaćuju komunalnu naknadu da uz nju naplaćuju i naknadu za uređenje vode za nekretnine za koje se plaća i obračunava komunalna naknada čime se postiže ekonomičnost naplate same naknade iz toga zapravo zapravo proizlazi da se iste evidencije ista osnovica, isti obveznici obrađuju u jednom postupku i postoji jedna uplatnica. Kako bi se komunalna poduzeća potakla na racionalno korištenje vode i brigu o gubicima u svojoj mreži, odredbe koje reguliraju javnu vodoopskrbu formulirana je tako da se korisnici ove naknade isporučitelji vodne usluge, a ne više krajnji potrošači. Te da se naknada naplaćuje na zahvaćenu količinu vode na izvorištu a ne više na vodu isporučenu potrošačima. Ostavljena je mogućnost da Vlada Republike Hrvatske uredbom propiše i korekcijske koeficijente za umanjenje te osnovice. Budući da je ovo dosta velika novina može prouzročiti nelikvidnost jednog dijela komunalnih operatera, odnosno komunalnih poduzeća te je za to predviđeno i prijelazno razdoblje od pet godina. Pretpostavka je da će tu biti velikih problema s obzirom da smo svi svjesni u kojem su stanju naši vodoopskrbni sustavi, da je gubitak od onog kontrolnog brojila do samih potrošača od 30 do čak i 60%, zavisi od općine ili grada, te je pitanje da li će ovih 5 godina biti dovoljno da se uredi taj vodoopskrbni sustav. Kako javna vodoopskrba kao negospodarska djelatnost ili djelatnost izvan tržišnog natjecanja isključena iz režima koncesija, tu je uvrštena i zamjenska naknada za izgubljenu koncesijsku naknadu u visini od 10% na uplaćenu naknadu na korištenje voda. Zamjenski prihod se dijeli između države i jedinice lokalne samouprave na području gdje se nalaze izvorišta sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave, i to u omjeru 70% država, 30% jedinica lokalne samouprave. Naknada za zaštitu voda plaća se zbog onečišćenja voda a koristi se za pripremu i realizaciju planova za zaštitu voda, praćenje i utvrđivanje kakvoće voda i poduzimanje mjera za njihovu zaštitu i za financiranje gradnje magistralnih građevina i javne odvodnje otpadnih voda. Dio odredbi u ovoj naknadi je usklađivanje sa traženjima HUP-a te obračun naknade utemeljen je na ispuštenoj količine otpadne vode. Industrije su obvezne, sukladno Zakonu o vodama imati mjerače ispuštene otpadne vode, za sve onečišćivače koji nemaju mjerač protoka vode važi pravilo koliko ulaza toliko i izlaza, tj. Količina ispuštene vode je jednaka količini isporučene vode. Međutim, i u tom slučaju za industrije se pravilnikom o obračunu i naplati ove naknade propisuje fiksni tehnološki gubitak isporučene vode za slučaj da mjerači ispuštene vode nisu ugrađeni nisu ispravni ili se iz bilo kojih drugih razloga ne koriste. Sukladno traženjima HUP-a fiksni tehnološki gubitak se propisuje po industrijskim granama. Isto tako sukladno prijedlogu HUP-a u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovoga zakona "Hrvatske vode" će otkazati sve ugovore neovisno o njihovom nazivu sklopljene s obveznicima naknade za zaštitu voda koji ispuštaju tehnološke otpadne vode kojima im se priznaje gubitak vode u tehnološkom ili nekom sličnom postupku da bi se prešlo na ovaj novi način obračuna. Zakonom je predložena i naknada za priključenja koja se koristi u iste svrhe kao i naknada za razvoj, ali se plaća jednokratno prilikom priključenja na komunalne vodne građevine prema površini građevine koja se priključuje. Obveznik naknade za priključenje je investitor ili vlasnik građevine ili neke druge nekretnine koje se priključuje. Isto tako pozdravljamo prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja propisuje najviši iznos naknade za priključenje. Naknada za navodnjavanje plaća se na poljoprivredno zemljište koje se navodnjava iz građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinice područne, odnosno regionalne samouprave. Prihod od naknade za navodnjavanje koristi se za financiranje održavanja građevine za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne samouprave samouprave koje su ovlaštene svojom odlukom propisati naknadu za održavanje navedenih sustava navodnjavanja u svom vlasništvu. Ova naknada nije dosad bila propisana međutim provedbom Nacionalnog programa navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u protekle 3 godine stvoreni su preduvjeti za isporuku vode za navodnjavanje krajnjim korisnicima i to za navodnjavanje cca 15 tisuća hektara što je otprilike povećanje od 67% u odnosu na 2004. godinu kad se navodnjavalo oko 9 tisuća hektara, a time su stvoreni preduvjeti za propisivanje i plaćanje predmetne naknade. Prema sadašnjem zakonu "Hrvatske vode" su u prijelaznom razdoblju od 3 godine bile zadužene za obračun, naplatu i korištenje naknade za melioracijsku odvodnju te održavanje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju s namjerom da se u većini slučajeva zbog ratnih posljedica i nedostatnog financiranja zapuštene građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju dovedu u funkcionalno stanje i to onda predaju jedinicama područne samouprave na održavanje. Značajan dio tog posla do danas je odrađen, a preostali dio do potpune primopredaje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju održavat će ih "Hrvatske vode" iz naknade za uređenje voda. I na kraju nakon svega ovog spomenutog klub HSS-a će podržati ovaj zakon jer mislimo da je predmetni zakon sustavno i detaljno razrađen i da daje dobar okvir za učinkovito funkcioniranje predmetne materije. Hvala Hvala lijepo. I imamo zadnju raspravu. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a zastupnik Boro Grubišić. Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. slušam svoje prethodnike u raspravi po klubovima čovjek se zaista ne može odlučiti, ali kada gledamo objektivno članke u koji su predložene ovim zakonom mislim da će klub HDSSB-a biti suzdržan u izglasavanju ovoga zakona. Ja ću ovako iznijeti sa stajališta uglavnom lokalne i regionalne samouprave probleme koji su vezani ili u svezi sa ovim zakonom kao i sa onim zakonom koji je jučer bio, Zakonom o vodama. s obzirom na odredbu o kojoj smo i jučer govorili da se sredstva koja se koja se prikupljaju putem dakle sredstava financiranja vodnog gospodarstva, a to su vodne naknade, cijena vodne usluge zatim vodni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, dakle slijeva u Ministarstvo financija. Ipak se radi o određenoj centralizaciji, a i po drugim odredbama ovoga prijedloga zakona u kojemu kaže da Vlada RH uredbom propisuje visinu naknade za korištenje voda, da dalje ne objašnjavam što iz toga sve zapravo proizlazi. U članku 62. govori se o naknadi za priključenje koja se obračunava rješenjem o obračunu koje donosi nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave. Visinu naknade za priključenje određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave recimo Općinsko vijeće neke od općina koje su u, evo da kažem u Brodsko-posavskoj županiji napretkom i izgradnjom magistralnog vodovoda "Istočna Slavonija", dakle kroz selo je prošao vodovod, magistralni vodovod ili njegovi U zadnjem stavku ovoga članka zakona piše da "Vlada RH propisuje propisuje najviši iznos naknade za priključenje na prijedlog Vijeća za vodne usluge koje se osniva sukladno Zakonu o vodama i radi se o jednokratnoj naknadi." sad, imamo primjer nekih sela upravo u Brodsko-posavskoj županiji gdje je prošao magistralni vodovod ali se ljudi ne priključuju na vodovod iako je to napredak, civilizacijski napredak, iako je to jedno dostignuće za našu županiju vjerujte mi da u našim selima se relativno mali broj ljudi priključuje na vodovod, magistralni vodovod "Istočna Slavonija" sa izvorima, podzemnim izvorima na području istočnog dijela županije Brodsko-posavske i zapadnog dijela Vukovarsko-srijemske, dakle Sikirevci, Šamac, Štitar, Babina Greda, Kopanica i Gundinci, dakle tamo su najbogatiji izvori, podzemni izvori vode, pitke vode na području Slavonije, a možda i na području Hrvatske. I zbog čega to je? Zar se zaista mora ako već je cijena za te ljude, za ljude u Slavoniji koji su kako znamo i bar vjerujem da nema nitko ništa protiv ako kažem osiromašene Slavonije za koju su cijene priključka na vodovod vrlo visoke. Za njih su visoke i mora se platiti jednokratno. Ne bi li bilo pametnije da se to može otplatiti u nekim obročnim ratama, obročno 6 mj., godinu dana pa da imamo jasno zbog toga i veći broj priključaka na taj naš vodovod? Ali evo odredba je takva pa gotovo. Kada se govori o pitkoj vodi i isporuci pitke vode, dakle zahvaćanju, onda je u svakom slučaju vrlo značajna cijena vode. Naši distributeri vode gotovo svi u Hrvatskoj tvrde da imaju gubitke između 30 pa do 60% prosječno oko 40% su gubici. U taj prosjek se uklapa i Slavonsko Brodski vodovod sa gubicima od nekih 40%. Moram istaći ovdje da postoje i neki drugi rekao bih nelegalni gubici vode koje lokalna samouprava pomalo i tolerira ili pomalo žmiri na te stvari. Radi se o bypass izvan sata koji mjeri potrošnju vode za punjenje bazena što kućnih što onih komercijalnih gdje su "gubici" vode vrlo, vrlo visoki. Moram reći da je lokalna samouprava i nadzor inspekcije da su pomalo i žmirili, s obzirom na to da postoji određena politička ili podobnost određenih takvih nazovi potrošača, e onda se pomalo i žmiri. Nadalje, svaka od naših lokalnih samouprava pošto smo mi nogometni narod i volimo nogomet bez ikakvih naknada troši se uglavnom pitka voda da da kažem natapanje stadiona, pomoćnog stadiona itd. Kada bih vam rekao koliko iznose dugovi nogometnih klubova u Slavonskom Brodu ili Brodsko-posavskoj županiji za vodu, Brodskom vodovodu, vi bi se ovdje prenerazili. Ali eto to se otpisuje prebacuje itd. tako da mi sve skupa imamo gubitke koji iznose 40%, a koji također plaćaju koji zapravo a puno toga ima zaista u objektivnim gubicima zbog stare mreže itd. ali ima gubitaka koji nisu objektivizirani nego su zapravo nelegalni, nego su kriminalni ili su pak uz znanje čelnika izvršne vlasti u lokalnim samoupravama ili područnoj samoupravi, prešutno nastali, a plaćaju oni mali ljudi korisnici vodovodne mreže krajnji korisnici, odnosno potrošači. Govorili smo ovdje o navodnjavanju i naknadi za navodnjavanje, govorili smo o tome da se povećava površina za navodnjavanje sa 9 na 15 tisuća hektara. A opet moram zbog toga i zbog takvih optimističnih prognoza, a ne želim biti pesimist nikada, nego bih bio još veći. Ali evo nažalost, znam da je u pilot projektu "Navodnjavanje" u Brodsko-posavskoj županiji u općini u kojoj je bilo za planirano odlukama ministra i dogovora sa županijom navodnjavanje preko tisuću hektara plodne zemlje oranice. Nažalost, evo znam da se to svelo polako sve manje i manje, sada je negdje 400 i još nešto hektara površine površine koja bi trebala biti navodnjavana u svrhu ili u smislu pilot projekta povećanja navodnjavanih površina u Brodsko-posavskoj županiji, a time i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Također sam dobio upozorenje, govorili smo neki dan o ribarstvu i ribnjičarstvu, pa vas molim gospodine državni tajniče zamolili su me da vam priopćim da je u cijeni ribe, pogotovo u manjim ribnjacima, dakle cijena ribe, vodna naknada gotovo zauzima mjesto, odnosno iznos od 30%. Da li se može nekim preraspodjelom određenih obveza, naknada, doprinosa itd. a zbog potrebe razvoja našega ribnjičarstva, dakle ta naknada vodna kod ovakvih proizvođača ribe dovesti u neku, neću reći razumnu, ali mjeru da ti ljudi mogu opstati na tržištu, da ti ljudi mogu proizvoditi za naše hrvatsko tržište, pogotovo što se radi o proizvodnji domaćih autohtonih vrsta ribe, koje imaju opet ja bih rekao pošto volimo hrvatsko, poseban jedan značaj i posebnu kvalitetu, hrvatsku kvalitetu. Nadalje, ovdje nije u svim ovim člancima zakona, govori se o vodnim naknadama koji su prihodi Hrvatskih voda ili pak lokalne ili regionalne samouprave. Vi ste, ja sam svjedok, pa i neki naši ministri su sudjelovali u raftingu na brzim vodama. Imamo razno razne turističke predstave i promidžbene predstave na našim vodama. Vi ste toga također svjedoci. Svi to znamo, čitamo na naslovnim stranicama, tko se prevrnuo, a tko nije. Sva sreća da su se uglavnom izvukli živi i zdravi iz toga. Organizacija takvog raftinga takvog turističkog sadržaja, sasvim sigurno ostavlja dio onečišćenih naših obala, koje opet trebaju urediti Hrvatske vode ili pak lokalna ili regionalna samouprava. Ima li ikakve naknade u svezi ovoga? I da li se osim što na tome zarađuju turističke agencije bez ikakvog drugoga davanja u smislu, evo davanja za Hrvatske vode i za unapređenje vodnog gospodarstva i naših obala, naših rijeka što divljih, a što kažem i mirnih, kako bi i dio toga kolača se popunio, dakle Hrvatskih voda s tim naknadama, a možda upravo na mjestu gdje je ribnjičarstvo u pitanju možemo dobiti dobiti jedan mali postotak kojim bi onda popravili, dakle u tom poravnanju bi mogli nešto napraviti u tom smjeru, što bi bilo jasno za dobrobit ukupno građana Republike Hrvatske i Hrvatskih voda i Hrvatske države? Dalje, čitajući ovaj naš ovaj predloženi zakon, jasno da postoji bojazan da se zbog možebitnog povećanja cijene vode, gdje se distributeri dovode u relativno nepovoljan, može se dogoditi u mnogim slučajevima doći do stečaja ovih poduzeća. A onda zaista se čovjek treba pitati je li to, je li stečaj i inače stečaj stečaj kao preduvjet privatizacije koji je zapravo da kažem paradigma u Hrvatskoj državi kako je nastala ili zaista u pitanju nekakva dalekovidnost i dalekosežnost posljedica ovoga zakona privatizacija privatizacija takvih poduzeća i zapravo svih vodnih resursa. Vrijeme će pokazati je li tome tako ili nije, ali jasno da treba kao što je kolega Kajin izrazio bojazan da bi i do toga moglo doći. U svakom slučaju klub HDSSB-a pošto mi ovo svijetli žuto, a ne želim crveno, s obzirom na sve ove dvojbe, pa evo bio sam i konstruktivan i određene prijedlog iznio na financiranje vodnog zakonodavstva koje za 2010. godinu ima na raspolaganju dvije milijarde i skoro četiri stotine milijuna kuna za Hrvatske vode. I još sam nešto htio reći. Naime, jedan praktični slučaj gdje mi plaćamo onu naknadu za slivne vode. Plaćamo za naknadu za slivne vode i tamo gdje nije učinjeno ama baš ništa da bi se te slivne vode izregulirale ili privele tako da one ne prave štetu. evo na otoku Viru, nema ni kanalizacije, odnosno nema ni vodovoda koji se sad uvodi, a kamoli kanalizacije 10000 septičkih jama tamo ima koje su ljudi sami izgradili, ali se uredno naplaćuju slivne vode. Jedno malo pitanje za državnog za državnog tajnika. Prema tome, evo zbog sveg ovog što sam iznio klub HDSSB-a i njegovi zastupnici će biti suzdržani, ne protiv nego suzdržani u izglasavanju ovoga zakona. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Prije nego što nastavimo sa pojedinačnom raspravom obavještavam da je sukladno članku 207. stavku 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Idemo na pojedinačnu raspravu. Na redu je zastupnik Niko Rebić.

potrebno je zbog usklađivanja zakonodavstva iz područja vodnog gospodarstva sa zakonodavstvom Europske unije, ali i zbog osiguranja dostatnih sredstava za osiguranje provedbe mjera zaštite voda u očuvanju dobrog stanja svih voda na vodnim područjima. Ovim Prijedlogom zakona o financiranju vodnog gospodarstva treba naglasiti da neće biti uvođenja plaćanja novih naknada, već će zadržati sve postojeće vodne naknade kojima će se dopuniti namjena i dijelom promijeniti način obračuna. Izvori sredstava za financiranje vodnog gospodarstva su državni proračun, vodne naknade i proračun jedinica lokalne i područne samouprave. Bitna novina u ovom prijedlogu zakona je da će naknada za korištenje voda koju su do sada plaćali krajnji korisnici uz račun za cijenu usluge sada to postaje postaje obveza pružatelja usluga, kao i to da će se naknada obračunavati na ukupno zahvaćenu vodu, a ne kao do sada na prodane količine. Ako znamo da su gubici u mreži u nekim gradovima i preko 50% onda je jasno da će ovaj zakon prisiliti operatere da se sustavno počnu baviti mjerama za smanjivanje gubitaka vode na mreži. Sad ako je sanacija gubitaka vode u mreži važna odrednica Strategije upravljanja vodama u toj strategiji upravljanja vodama utvrđeno je da je prihvatljiv nivo gubitaka vode na mreži do najviše 20%. To dovoljno govori o kojem se velikom problemu radi i jasno je da nema toga davatelja usluga koji bi to mogao preko noći riješiti a da ne dođe u teškoće s poslovanjem. Zato je dobro da se predviđa da se u prijelaznom razdoblju od pet godina naknade za korištenja voda plaća na isporučene količine vode u kojim će se prikupljenim sredstvima financirati sanacija gubitaka. Vlada Republike Hrvatske uredbom će odrediti visinu naknade za korištenje voda i korekcijske koeficijente kojima se umanjuje iznos naknade. Ove mjere trebale bi rezultirati smanjenjem gubitaka tek za nekoliko godina što daje dovoljno vremena da se davatelj usluga dobro pripremi. Ostale vodne naknade su naknade za zaštitu voda, vodni doprinos, naknada za vađenje pijeska i šljunka, naknada za uređenje voda, naknada za melioracijsku odvodnju i naknada za navodnjavanje. Ono što je novina u ovom prijedlogu zakona je vodni doprinos. Tako da jedinicama lokalne samouprave pripada 8% vodnog doprinosa naplaćenom na njihovom području. Hrvatske vode koje naplaćuju vodni doprinos dužne su jednom mjesečno doznačavati ovaj iznos proračunima jedinica lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave ova sredstva mogu koristiti isključivo za građenje i rekonstrukciju građevina oborinske odvodnje u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Novina je, odnosno postojeće zakonsko uređenje naknade za vađenje šljunka i pijeska koje se temeljem važećeg zakona plaćala na eksploataciju i vađenje šljunka i pijeska na području značajnom za vodni režim. Ta naknada se ukida kao posljedica zabrane eksploatacije šljunka i pijeska u području značajnom za vodni režim režim prema Nacrtu prijedloga zakona o vodama. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva usklađen je sa Strategijom upravljanja vodama kao i sa Zakonom o vodama i svakako će unaprijediti stanje na ovom području, te ću ga podržati. Zahvaljujem. Sljedeća za raspravu na redu zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Pa Konačnim prijedlogom Zakona o financiranju vodnog gospodarstva vidimo da je predlagatelj prihvatio određene prijedloge koji su izneseni u saborskoj raspravi prilikom prvog čitanja navedenog zakona, te obrazložio i razloge tog prihvaćanja i zakon je zaista poboljšan u odnosu na onaj prijedlog koji smo imali u prvom čitanju. Na samom početku moram reći da je predloženih osam vrsta naknada koje plaćaju razni obveznici, i to poduzetnici, te građani svakako je previše. Vidimo da je iz postojećeg prijedloga zakona o kojem danas raspravljamo izostavljena naknada za vađenje šljunka i pijeska sukladno Zakonu o vodama. Vidimo da se ovim zakonom pored postojećih naknada uvode još dvije naknade, i to je naknada za razvoj, te naknada za priključenje, koje mogu raspisivati jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Obveznik naknade za razvoj i obveznik plaćanja cijene vodne usluge, što znači svaki gospodarski subjekt, dok je obveznik naknade za izgradnju investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine. Uvođenje tih naknada, kao i određivanje njihove visine stavljeno je u nadležnost jedinica lokalne samouprave, što s jedne strane znači novo opterećenje za gospodarske subjekte, a budući da visinu određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, značiti će i jednak položaj na tržištu zbog različitih iznosa tih naknada. Govorit ću o pojedinim naknadama koje su određene u ovom prijedlogu zakona. Pa ja moram reći da sam i kod prvog čitanja zakona predlagala da se vodi doprinos koji je prihod Hrvatskih voda ukine, međutim vidimo da je vodni doprinos ostao. Međutim ipak je na neki način izvršena njegova preraspodjela, 8% znači pripadalo lokalnoj ili regionalnoj samoupravi. Razlog zbog čega sam zahtijevala, odnosno predlagala da se …/Govornica prije svega je taj što bi se smanjila davanja koje gospodarski subjekti …/Govornica se ne razumije./… investicije, te bi se u godini recesije i krize u kojoj se nalazi naša zemlja potaklo investiranje. Zanimljivo je da predlagatelj kod svog obrazloženja vezano za visinu tog vodnog doprinosa smatrao da visina vodnog doprinosa nije destimulativna, i to je kao razlog zašto ne bi trebalo ili smanjiti ili ukinuti taj vodni doprinos. Želim upozoriti na još jednu nelogičnost oko plaćanja vodnog doprinosa. On se plaća u tri zone, obveznik je kao što sam rekla investitor, i upravo ta podjela na te tri zone nema razumno objašnjenje i to zato što su pod ostala područja Republike Hrvatske, to je zona B ušla sva područja osim grada Zagreba, i zaštićenog obalnog mora, te područja posebne državne skrbi. Tako se događa da isti vodni doprinos plaćaju investitori u najmanjem mjestu u našoj zemlji, kao i onaj u centru bilo kojeg grada u Republici Hrvatskoj. Nadalje, kada govorimo o ostalim naknadama, predlagatelj također nije uvažio primjedbe vezane uz plaćanje vodnih naknada za sektor slatkovodne akvakulture. Predlagali smo da se navedeni sektor izuzme od plaćanja vodnih naknada, te da se umjesto toga uvede jedna naknada i to naknada za korištenje voda za uzgoj riba u zatvorenim vodama, koja bi se onda odnosila samo na taj sektor. Držim da je to potrebno zbog specifičnosti ove proizvodnje, koja vodu koristi samo kao medij za uzgoj i vraćanje natrag u recipijent iz kojega je uzeta u istom ili u sličnom stanju. Osim toga, navedenih vodnih naknada nema u zemljama Europske unije, koje su nam direktni konkurenti u proizvodnji slatkovodne ribe. Vidimo da s ovim prijedlogom zakona predlaže da se naknada za melioracijsku odvodnju, koja do sada nije bila raspisivana, stavi u nadležnost jedinica regionalne, odnosno područne samouprave. Moram reći da procjena uređenosti je gotovo 40% sustava od detaljne melioracijske odvodnje koje je privedeno funkciji, površina, i da je to ustvari paušalna procjena. Time će održavanje kanala treće i četvrtog reda pripasti lokalnim jedinicama, a što će stvoriti poseban problem kod onih jedinica područne samouprave koji imaju veliku kanalsku mrežu kao npr. Virovitičko-podravska županija iz koje dolazim, gdje je kanalska mreža duga gotovo 3 tisuće kilometara, te je pitanje koliko će županije prije svega zbog financijskih sredstava uopće moći održavati tu mrežu. Dosadašnje rješenje je bilo daleko bolje, poštivao se princip solidarnosti, te su Hrvatske vode održavale sve kanale u Republici Hrvatskoj, a sada ćemo imati situaciju da će jedinice područne samouprave održavati kanale trećeg i četvrtog reda, dok će one prvog i drugog ostati u nadležnosti Hrvatskih voda. Sama ta podjela nije dobra, i u praksi će stvarati probleme zbog međusobne povezanosti tih kanala. Osim toga nastaje novi trošak za jedinice područne samouprave, zbog osnivanja novih službi, upitna je zatim i naplata od strane poljoprivrednika, što će za posljedicu bojim se imati posvemašnju neuređenost kanalske mreže te stalnu prijetnju od poplava. se ne razumije./… utvrđivanje visine naknade za melioracijsku odvodnju treba ju …/Govornica se ne razumije./… na način da ona bude korigirana koeficijentom na osnovu katastarske klase i pojedine katastarske kulture, oranica, vinograd, voćnjak i Što se tiče naknade za navodnjavanje koja se plaća na poljoprivredno zemljište u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave i koja do sada nije bila raspisivana, međutim provedbom nacionalnog programa navodnjavanja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, kako to kaže predlagatelj, stvoreni su znači svi uvjeti isporuke vode za navodnjavanje krajnjim korisnicima za navodnjavanje 15 tisuća hektara. Dobro je što je predlagatelj promijenio princip naplate naknade za navodnjavanje, te je umjesto jedinice površine, odnosno količine vode kao osnovicu predlaže količinu vode isporučenu putem građevina za navodnjavanje, odnosno jedinica navodnjavane površine zemljišta, a koji nije moguće mjerenjem utvrditi količinu vode za navodnjavanjem. Međutim moram navesti da je u programu Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2011. navedeno da će se navodniti najmanje 60 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta, a u čemu će se dati odlučan potez o dovršetku prve faze izgradnje kanala Dunav-Sava. Do danas vidjeli smo navodnjava se samo 15 tisuća hektara. Tragično je da Republika Hrvatska po korištenju voda za navodnjavanje stoji na samom dnu ljestvice, navodnjava samo znači 1% površina, dok europske zemlje, dok primjerice Italija, Rumunjska, Bugarska navodnjavaju 20, 30%, a Albanija preko 50% poljoprivrednog zemljišta. I upravo zbog sporog napretka projekta navodnjavanja, dolazi do velikih šteta uslijede suše, posebne su bile poznate suše tijekom 2003. i 2005. godine, gdje se štete procjenjuju u milijardama kuna. Donošenje ovog zakona trebalo bi osigurati dostatna sredstva za provedbu mjera zaštite voda u cilju postizanja dobrog stanja svih voda na vodnim područjima. Tako to navodi predlagatelj. Ali dosadašnja iskustva govore da unatoč velikim sredstvima, koja se ubiru sa naslova naknada, kao i velikom broju naknada nisu riješili velike probleme sa kojima se suočava vodno gospodarstvo. Nije dovoljno uloženo u očuvanje izvorišta pitke vode, sanaciju onečišćivača. Nadalje, malo je uloženo u izgradnju, obnovu i redovito održavanje vodnih građevina, sustava zaštite od poplavnih voda, kao i sustav odvodnje površinskih i podzemnih voda. Posljedica toga su velike štete u poljoprivredi, vodnom gospodarstvu i drugim djelatnostima prvenstveno zbog povremene pojave viška vode i poplava, ili suša. Unatoč velikim prihodima koji se prikupe od ovih zakonom propisanih naknada, moram reći da još uvijek nezadovoljavajuća razina priključenosti stanovništva na sustav javne vodoopskrbe i na sustave javne odvodnje. Veliki problem su i gubici vode u vodoopskrbnom sustavu, te nedovoljno korištenje vodnog potencijala kao nedovoljna zaštita od poplava. Pa se nameće pitanje gdje na kraju završavaju sva ta sredstva od tolikih naknada koje plaćaju građani i poduzetnici, kako se tim sredstvima raspolaže od strane Hrvatskih voda. Jer vidjeli smo prihodi Hrvatski voda rastu iz godine u godinu, problemi vodnog gospodarstva se ne smanjuju a svi koji plaćaju … naknade nemaju nikakvu kontrolu načina korištenja prikupljenih sredstava. Moram reći da je poznato da su Hrvatske vode rekorder u prihodima od različitih naknada, ubiranjem naknada Hrvatske vode ostvare više od 14% ukupno prikupljenih neporeznih prihoda u državi pa su tako u 2007. godini ostvarile prihod od 1,758 milijardi kuna, a za 2008. godinu planiraju povećanje prihode od 100 milijuna kuna više. Da su prihodi tog poduzeća zaista izdašni vidljivo je iz ovog Prijedloga zakona gdje predlagatelj navodi da su u protekle dvije i pol godine prihodi sa naslova vodnog doprinosa bili toliko visoki da se osigura dovoljna sredstva za namjene koje se financiraju iz tog doprinosa tako da više nema potrebe da se dio tih sredstava financira iz državnog proračuna. unatoč tim ogromnim prihodima, priključenost građana javne vodoopskrbne sustave iznosi svega 76%, na sustav javne odvodnje jedva 40%, a od toga se pročišćava samo 23% otpadnih voda prikupljenih sustavom javne odvodnje. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolegici. Već neko vrijeme imamo goste na galeriji u Saboru, želim ih pozdraviti ovdje su učenici iz Pule. Dobro došli. Sljedeći je na redu za raspravu uvaženi zastupnik Vlatko Podnar. **Podnar, Vlatko (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, državni tajniče, gospođo ravnateljice. Ja ću samo par riječi o nekim nelogičnostima u ovom zakonu, iz jednostavnog razloga što kaže u uvodu da se financiranje vodnog gospodarstva temelji na načelima korisnik plaća odnosno onečišćivač plaća što znači da se dio sredstava za financiranju vodnog gospodarstva osiguraju iz vodnih naknada koje plaćaju korisnici voda odnosno onečišćivači voda. Očito tu ima nekih nelogičnosti iz jednostavnog razloga što što kada se govori o zaštiti voda između ostalog, plaća se i naknada na proizvedena odnosno uvezena mineralna gnojiva koja u konačnici plaća poljoprivrednik. E sada, imamo jednu nelogičnost. Država daje potpore poljoprivredi, a u isto vrijeme Hrvatske vode na neki način te potpore oduzimaju kroz cijenu umjetnog gnojiva. Pogotovo za tamo gdje je tlo siromašno mineralima, nije plodno toliko, prema tome više mu uzmemo malte ne nego što mu damo. Druga nelogičnost se odnosi na naknadu za uređenje voda, u koju su po članku 13. oslobođena poljoprivredna zemljišta i to nam je jasno zbog čega, znači zbog poljoprivrede, a znamo da je na poljoprivrednom zemljištu i utjecaj mineralnih gnojiva kroz nitrate i nitrite i zagađenje podzemnih voda. Ono što i zbog čega sam predao amandman, očito je razilaženje malo u Ministarstvu kao da nismo u istom ministarstvu i šumarstvo i vodoprivreda. Svi znamo da je ukupna površina šuma kopnenog dijela Hrvatske oko 50% površina. I upravo šuma je ta koja pročišćava i stvara nove količine vode, kada govorimo o pitkoj vodi, prema tome ispada da pročišćavač plaća naknadu za uređenje voda, a u temeljnom principu je da korisnik odnosno onečišćivač plaća

Ta spoznaja u Europskim zemljama je isto tako već davno spoznata i recimo na primjer sama opskrba grada Beča u Austriji vam se temelji na zaštiti jednog velikog kompleksa šume ispod Alpa i iz tog kompleksa šuma se sakuplja pitka voda i dovodi u grad Beč za korištenje tako imate slučaj u Frankfurtu na Maini ili u Basselu gdje vode iz rijeke odnosno one pročišćene vode se steriliziraju i ponovno se kontrolirano vraćaju u šumu upravo da bi pročistile tu tu vodu i ponovno se crpe za vodu za piće za potrebe građana. Isto tako imate u Zakonu o vodama u članku 113. da je prije svega zaštita od bujica i erozija, prvo i osnovno vam je navedeno pošumljavanje, uzgoj drvenastih vrsta da bi se upravo spriječila erozija i bujični tokovi. tokovi. Očito da nešto nismo uskladili zajedno sa odjelom za šumarstvo. Hrvatska također u Zakonu o šumama u članku 3 stavak 2. govori upravo o opće korisnim funkcijama šuma i upravo govori za zaštitu od erozija, za zaštitu od bujica, za pročišćavanje voda. Što kada se desi a desilo se uslijed klimatskih promjena koje su se desile i dešavaju se kontinuirano, ali isto tako i utjecajem čovjeka pogotovo melioracijom poljoprivrednih zemljište, gdje su nizinske šume Hrvatskoj upravo zbog te melioracije ugrožene iz jednostavnog razloga što dolazi do sušenja hrasta lužnjaka, poznatog našeg slavonskog hrasta, zašto tamo onda ne hrvatske vode odnosno ne dignu nivo podzemnih voda, da se smanji sušenje tog istog hrasta. Evo iz tog razloga sam podnio ovaj amandman i nadam se da će predlagatelj ovog Zakona će prihvatiti to jer stvarno šume i šumska zemljišta su pričišćavač svih voda. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeći je na redu za raspravu gospodin zastupnik Ivan Bogović. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, gospođo ravnateljice, kolege i kolegice. Danas raspravljamo o konačnom prijedlogu zakona o financiranju vodnog gospodarstva koji utvrđuje izvore sredstava za financiranje poslova i namjena kojima se u skladu sa Zakonom o vodama ostvaruje upravljanje vodama, način određivanja stopa i visinu sredstava, način utvrđivanja pojedinačnih obveza i naplate sredstava te druga pitanja u vezi s ostvarivanjem i korištenjem tih sredstava. Načela na kojima se zasniva financiranje vodnog gospodarstva i po važećem zakonu, ali i po prijedlogu novog zakona što je jasno propisano člankom 3. konačnog prijedloga temelji se na osnovnom načelu korisnik onečiščivač plaća to načelo kojeg naglašavam i konačni prijedlog Zakona o vodama konkretno znači da se sredstva za financiranje vodnog gospodarstva osiguravaju iz vodnih naknada koje plaćaju korisnici iz vodnog sustava, odnosno onečiščivač voda te iz cijene vode usluga koje plaćaju korisnici tih usluga. Drugi dio sredstava naplaćuje se sukladno strateškoj odrednici B13 Strategije za upravljanje vodama od korisnika imovine, vodni doprinos, naknade za utvrđivanje voda, naknade za uređenje voda kao dobra koja se štite sustavom obrane od poplava, bujica i leda … /Govornik Prijedlogom ovog zakona propisani su izvori za financiranje vodnog gospodarstva i to vodne naknade, cijene vodne usluge, državni proračun, proračun jedinica lokalne ili područne regionalne samouprave i ostali izvori. Osnovni razlozi za donošenje novog Zakona o financiranju vodnog gospodarstva nalaze se s jedne strane u potrebi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva iz područja vodnog gospodarstva i s druge strane s pravnom stečevinom EU, a s druge strane i zbog reforme komunalnog sektora koja je predviđena koja je predviđena konačnim prijedlogom Zakona o vodama. Važno je naglasiti da su novim Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva djelomično dopunjene namjene i načini obračuna vodnih naknada. Ovaj zakon daje mogućnost propisivanja i novih naknada sukladno Zakonu o komunalnom gospodarenju kao primjer naknade za razvoj i naknadu za izgradnju, odnosno priključenje. Naknadu za razvoj mogu uvesti predstavnička tijela jedinica lokalne ili područne samouprave, a plaćali bi je obveznici plaćanja cijene vodnih usluga. Naknada bi se uvodila u slučajevima kada su radi zaštite izvorišta potrebna povećana ulaganja u građenje javne vodoopskrbe te građevine javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem ujednačavanja, odnosno ravnomjernog razvoja na čitavo uslužnom području kada su u pitanju mogućnosti korištenja vodnih usluga. Naknada za razvoj obračunavala bi se putem računa za vodnu uslugu i bila bi prihod jedinica lokalne ili područne samouprave koja je donijela odluku o obračunu i naplati naknade. Naknadu za izgradnju konačnim prijedlogom zakona moći će uvesti jedinice lokalne samouprave za priključenje građevina i drugih nekretnina na građevine javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Ova odluke su prihod jedinica lokalne samouprave čije predstavničko tijelo svojom odlukom određuje visinu naknade te način njenog obračuna i naplate. Sredstva koja se ostvare temeljem naknade za priključenje koriste se za financiranje izgradnje građevine javne vodoopskrbe te građevina javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području jedinica lokalne samouprave na kojoj su prihodi ostvareni. Još ću se osvrnuti na naknadu za melioracijsku odvodnju i naknadu za navodnjavanje koje su prihodi jedinica područne, odnosno regionalne samouprave i koje dosada nisu bile raspisivane iz opravdanih razloga. Ove naknade plaćaju se na poljoprivredno zemljište na području jedinica područne samouprave u kojoj su izgrađene građevine za te namjene, a plaćaju ih vlasnici ili drugi zakonski posjednici poljoprivrednog zemljišta. Razlozi zbog kojih ove naknade nisu bile plaćene su devastiranost i zapuštenost sustava detaljne melioracijske odvodnje i zbog toga što nisu postojale značajnije mogućnosti navodnjavanja temeljene na sustavnim građevinama za te namjene. Danas su prilike značajno izmijenjene budući je u proteklih nekoliko godina gotovo preko 40% sustava detaljne melioracijske odvodnje privedeno funkciji i posao se nastavlja dalje. Provedbom Nacionalnog programa navodnjavanja i gospodarenja poljoprivredni zemljištem i vodama stvoreni su preduvjeti za isporuku vodu za navodnjavanje krajnjim korisnicima za oko 15 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta što je povećanje od 67% u odnosu na 2004. godinu. Na kraju želim dati punu potporu donošenju Zakona o financiranju vodnog gospodarstva jer smatram da se radi o zakonu koji će pridonijeti kvalitetnijem upravljanju i racionalnijem korištenju vodama. Hvala. Hvala lijepo. Na redu je za raspravu za pojedinačnu raspravu, zastupnik Ivan Hanžek. Ivan (SDP)** Hvala potpredsjednice. Naime, ja ću pokušati biti kratak u onome što smo inicirali u toku javne rasprave i preko Udruge gradova i u okviru rasprava koje smo imali na Nacionalnom vijeću za vode. Naime, financiranje vodnog gospodarstva sigurno da je složen, kompleksan posao koji obuhvaća i pitanje razvoja, ali i pitanje solidarnosti. Nažalost događanja iz proteklog vremena u praćenju utroška tih sredstava ne idu na ruku onih koji se zalažu da se zapravo uz manje ili veće promjene postojeći sustav zadrži. Moja osnovna primjedba je bila uz to da "Hrvatske vode" trebaju ostati kao institucija zaštitnik nacionalne politike i strategije razvoja vodoprivrede, da nažalost "Hrvatske vode" su u svim vlastima, ovo naglašavam za one koji bi eventualno ispravljali krive navode, bila institucija zatvorena prema javnosti. Iz toga ja sam dobio odgovor, a vjerojatno će državni tajnik iskoristiti ovaj moj poziv da dade obrazloženje i za one koji to nisu čuli, zbog toga je izuzetno veliko nezadovoljstvo u jedinicama lokalne samouprave i zbog toga je izuzetno nezadovoljstvo kod naših građana. Naime, ne postoji više funkcioniranje sustava u kojem lokalna samouprava i "Hrvatske vode" zajednički planiraju i realiziraju projekte neovisno o sustavu financiranja da li je sudjelovanje i participacija lokalne samouprave građana i "Hrvatskih voda" ili same "Hrvatske vode" već se tijekom godine dobivaju telegrafske ili telex obavijesti krećemo na uređenje kanala te i te oznake, obavijestite građane da ne izazivaju izazivaju probleme kod realizacije tog projekta. Ono drugo što je po meni isto tako bitno, za što sam se zalagao, ali nije dobilo suglasnost predlagača, a to je da se poveća postotak sredstava koji se izdvajaju iz vodnog doprinosa jedinicama lokalne samouprave. Naime, 8% iznosi 3 kune i 20 lipa po kubnom metru od ukupno 40 lipa koliko investitori plaćaju i onda su zapravo oni koji dovode nove investitore, koji rade, posebno "Greenfield investicija" u situaciji da osiguravaju investitoru kompletnu infrastrukturu, a da iz vodnog doprinosa za uređenje odvodnje oborinskih ili otpadnih voda, zapravo sva sredstva koja uplaćuje investitor odlaze u državni proračun i koriste se po raznim ključevima i raznim osnovama. Moje zalaganje je bilo da bude minimalno 10% postotak koji bi trebao ostati u lokalnoj samoupravi. Slažem se da jedan veći dio treba biti predmet solidarnosti, a da još 10% Hrvatska vodoprivreda u dogovoru i planovima lokalne samouprave ugrađuje ili izgrađuje na teritoriju lokalne samouprave gdje se ubralo vodni doprinos. Jasno da to nije usko shvaćeno da se gradi samo na tom području, nego da se i grade građevine koje koriste toj dotičnoj lokalnoj samoupravi, a protežu se i na područje drugih lokalnih samouprava. Mislim da posebno želim naglasiti i pozvati da jedan od naših zaključaka bude i da planovi i programi Hrvatskih voda bi se trebali naći na dnevnom redu Hrvatskog sabora. Mi raspravljamo samo financijski dio u kojem vidimo prihode, rashode, troškove, ali naši birači, a ni mi sami ne vidimo što će se to tokom godine raditi da li na području županije ili uže lokalnih gradova i općina ili čak na području regija. To će i dalje ako ne budemo to promijenili izazivati nezadovoljstvo kod građana, ali i kod struke i kod dijela dijela lokalne uprave i institucija. Stoga mislim da bi bilo dobro da i nadležno ministarstvo osigura da se takva izvješća i takvi planovi nađu na dnevnom redu Sabora, barem jedanput godišnje, da se na dnevnom redu nađe i projekt i program šestogodišnjih investicija i zahvata i da se onda lokalna i regionalna samouprava mogu pripremiti sa svojim sredstvima za aktivnosti koje će se u određenom periodu događati Ovako se mi zateknemo u pola godine, dođu predstavnici Hrvatskih voda, konkretno imam takav slučaj, da trebamo participirati sa 400 tisuća na uređenju jednog potoka koji će pojesti cestu koja je nerazvrstana naša. Nismo predvidjeli u proračunu, nismo predvidjeli u planovima. I onda dobro nema većih problema, revizija ima razumijevanja. Ali gledajući mrtvo slovo na papiru revizija može predbaciti i reći, zbog čega ste to radili kada to nije bilo planirano. Znači, u cilju ublažavanja tih problema, ali u cilju zajedničkog planiranja i zajedničkog razvoja jedne izuzetno bitne komponente našeg razvoja, mislim da bi bilo korisno kada već nisam uspio izboriti ove financijske ... da barem ove što se tiče transparentnosti, danas popularno rečeno, rada i planova Hrvatskih voda i institucija u vodnom gospodarstvu bude od interneta, pa do rasprave u ovom našem Saboru. Evo zaključujem da skratim. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeći na redu za pojedinačnu raspravu je zastupnik Dragutin Bodakoš. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo. Potpredsjednice Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva vidljivo je ... trebali utvrditi izvore sredstava za financiranje poslova i namjena koje su u skladu sa Zakonom o vodama. Izvori sredstava akumuliraju se vidimo iz ovoga preko državnog proračuna, vodnih naknada proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave i ostalih izvora. da je bitno da ta sredstva budu dostatna, a pošto je i to zakon kojim svoje zakonodavstvo usklađujemo i sa europskim, potrebno ga je smatramo i postaviti tako da se realizira glavni cilj. A koji je to glavni cilj? Pa to je očuvanje dobrog stanja svih voda na našem vodnom području. To je svakako bitno zato što je u svijetu sve manje zdrave vode. Premda kada gledamo iz svemira našu planetu ona izgleda plava i mislimo da ona ima puno vode, međutim pitke i zdrave vode je malo, koju možemo koristiti i za ljude, i za životinje, za bilje. Prema tome, u svrhu sačuvanja njene vrijednosti u sadašnjosti, a i više u budućnosti moramo se o njoj brinuti. Međutim, u isto vrijeme ono što je bitno ta voda također služi i kao značajan čimbenik u razvoju gospodarstva. Od te vode često puta to gospodarstvo egzistira, stvara se dohodak upravo zbog toga i pitanje ovih značaja vodnih naknada koje se trebaju prikupiti i koje služe u financiranju vodnog gospodarstva imaju jedan od osnovnih zadataka. To je da očuvaju sigurnom stanje vodotokova, da se zaštite ljudi, da se zaštite objekti prvenstveno od poplava. Jer prema nekim podacima štete u zadnjih 10 godina od poplava su bile više od 2,6 milijardi kuna u Hrvatskoj. Znači da financiranjem putem vodnih naknada je značajno da bi se ti vodotokovi i očuvali i održali na dobroj razini. Međutim, posebno bih naglasio recimo naknade za melioracijsku odvodnju i naknade za navodnjavanje. Oni su direktno značajni za razvoj poljoprivrede kao takovi. Pitanje odvodnje, uređenje kanalskih mreža, to ima direktni utjecaj recimo na gospodarstvo Slavonije i Baranje, jer pri malo većim kišama plivaju slavonska polja. I upravo zbog toga postavljam si pitanje, kako je to u drugim krajevima, jer uređenje zemljišta u Slavoniji i Baranji ipak je najbolje pitanje tih odvodnja, kanalske mreže itd. Međutim, svako njihovo zapuštanje normalno da dovodi do velikih Što se tiče naknada za navodnjavanje koje se ovdje spominju, mislim da u ovom momentu njihove naplate nisu prioritetne, jer nas puno više posla očekuje koje moramo učiniti upravo na povećanju broja hektara koje trebamo navodnjavati, nego da prije počnemo sa ovim naplatama. Kolegica Nada je govorila na kojim se da ne bih ponavljao i u kakvom statusu se danas nalazi. S obzirom na mnogo toga što se o ovome reklo, ja bih još samo rekao jednu stvar, a to je ono često puta govorim da o direktnoj povezanosti vodoprivrednih naknada sa razvojem slatkovodnog ribarstva. One su nerealno nerealno visoke te vodne naknade za tu granu proizvodnje i jedan su od razloga da je došlo do prepolovljenja broja hektara slatkovodnih ribnjaka sa 12000 na 6000, a također i vodne naknade sudjeluju u koštanju jednog kilograma ribe sa 13 do 15%. Sve to dovodi uz ostale čimbenike da nema konkurentnosti ove naše proizvodnje na našem tržištu, a također posebno na europskom. Upravo zbog toga i pitanje amandmana kojeg sam dao vezano za uvođenje naknada za korištenje voda za uzgoj ribe u zatvorenim prostorima bi trebao imati za cilj da se upravo ta specifičnost odredi i kroz ovaj zakon, a također i posebnim propisima jer tvrtke koje koriste kopnene vode za uzgoj riba u zatvorenim vodama treba izuzeti od plaćanja ovih naknada iz članka 5. a visinu i način plaćanja naknada za korištenje voda za uzgoj u zatvorenim vodama trebalo bi urediti jednim posebnim propisom prema ovom predloženom amandmanu, da naknade za korištenje voda za uzgoj riba u zatvorenom prostoru imaju jednu specifičnost. i značajno? Pa značajno je upravo zbog specifičnosti te slatkovodne proizvodnje. Ta voda koja se koristi ona nije resurs proizvodnje. Znači, ona se ne troši kao u nekim drugim proizvodnjama, nego je ona jedan medij u kojem se vrši taj uzgoj i ta se voda vraća od kud je i uzeta u istom ili čak i prema nekim podacima i u boljem stanju. Zato smatramo da postoji jedna opravdana potreba da se takva voda, korištenje te vode u slatkovodnim ribnjacima plaća po jednom određenom pravilniku i da za ostalo one naknade koje se, da budu izuzete. Jer upravo ako želimo ovo stanje u slatkovodnom ribarstvu zaustaviti ova alarmantnost smanjivanja eksploatiranih površina ribnjaka u odnosu na početak devedesetih godina onda trebamo i dati određeni poticaj kroz adekvatno plaćanje tih vodnih naknada kroz ovako predloženi amandman. Inače, zbog čega je to isto bitno. Pa svakako je i bitno zbog toga što vodnim naknadama naše susjedne zemlje kao i države članice Europe nemaju sve ove naknade koje ima naša slatkovodna proizvodnja i upravo zbog toga su i one u boljem položaju i konkurentnije u toj u toj svojoj proizvodnji. Također, nekad je slatkovodno ribarstvo imalo jedan značajan i devizni priliv kroz izvoz. Danas je ono na žalost palo na taj dio da je čak veći uvoz slatkovodne ribe nego izvoz, pošto imamo od 1900. i početka godine, početka 20. stoljeća i određenu infrastrukturu, znači izgrađene te ribnjake koje su još grofovi tada u Slavoniji ne znam perspektivu, stručnjake, uzgojnu genetiku, iskustvo, tradiciju kažem koja je više starija od sto godina mislim da bi trebali sa ovakvim pristupom vodnih naknada omogućiti razvoj slatkovodnoga ribarstva. I na kraju, želim također istaknuti i činjenicu da se i program Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2008., 2011. na stranici 52. pod člankom reklo da ribarstvo, da ribarstvo, kaže da će se raditi na smanjenju vodoprivrednih naknada za slatkovodne ribnjake. to je i programom Vlade već rečeno i bilo bi dobro da i na adekvatan bude i formulirano u ovome zakonu, pa da znademo da ćemo se po takim propisima i rukovoditi u sljedećem razdoblju i povratiti razvoj

par dana u raspravi o uređenju tržišta u ribarstvu smo također na to ukazali. I da ste ukazali na činjenicu da 13 do 15% cijene ribe otpada na vodne naknade. Slobodno bih rekao da u zemljama Europske unije niti jedna država nema preko 10% udjela u ukupnoj cijeni. Dakle, to je gotovo kao polovina PDV-a.

koja je razina iznosa primjerice za Belomanastirski dio, tamo je ribnjaka. To su negdje 200, 300000 kuna. Dakle, kad bismo takva sredstva usmjerili na uređenje ribnjaka onda zasigurno ne bi bilo tek negdje 50% iskoristivosti onih potencijalnih površina za uzgoj slatkovodne ribe. I ja isto tako se pridružujem vašem prijedlogu da je ovaj segment naknada za uzgoj slatkovodne ribe nešto na čemu Republika Hrvatska zasigurno može na jedan puno, puno jači način pokazati interes za razvoj ove vrlo profitabilne grane gospodarstva, odnosno poljoprivrednog dijela da tako kažem. Hvala lijepa. **Antunović, Željka (SDP)** Odgovor na repliku, zastupnik Bodakoš. Hvala lijepo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pa kolega Heffer kroz ovaj ekonomski dio, odnosno vrijednost i konkurentnost ove naše proizvodnje također vrlo značajno je da slatkovodno ribarstvo i uzgoj on je, ono je zacrtano i sa Nacionalnom strategijom i akcijskim planom biološke raznolikosti Republike Hrvatske gdje je i eksplicitno i navedeno da su slatkovodni ribnjaci od izuzetne važnosti za očuvanje biološke raznolikosti te ih je kao takve potrebno tretirati i omogućiti im konkurentno poslovanje. Zbog čega je to bitno? Pa osim te ribe na ribnjacima se, imamo i raznoliku floru i faunu. Posebno imamo veliki broj ptica koje i služe i u turističke svrhe, ali također i u vezi lovnoga turizma. Sve to ako se ti ribnjaci, a rekao sam sa 12 na 6 tisuća je smanjeni broj hektara ribnjaka, sve ako to, kako se zove, bude nestajalo zamrt će i ne samo ta proizvodnja slatkovodne ribe, nego i onaj drugi dio, a to je flora i fauna koja se vezuje na te ribnjake. Da ne kažem pitanje poplava, jer ti ribnjaci su također i određene retencije, gdje se može viškovi vode koji se pojavljuju također i akumulirati u slučajevima poplava. Hvala lijepo. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Došli smo do zadnje prijave na Konačni prijedlog Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Zastupnica Marijana Petir. Hvala. Gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospodo državni tajnici, gospođo ravnateljice. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva i Zakon o vodama su ustvari nerazdvojni par, premda smo ih samo noćas razdvojili jer smo jednu raspravu završili jučer, drugu nastavljamo danas. Sasvim sigurno treba reći da ukoliko imamo puno primjedbi na jedan od tih zakona, da ćemo imati puno primjedbi i na drugi od tih zakona. Ako nešto ne napravimo kako treba u jednom od zakona, reflektirat će se i na drugi zakon. Meni je drago da smo one naše boljke koje smo imali u svibnju, kad smo po prvi puta ustvari raspravljali o Zakonu o vodama i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva nekako preboljeli, pa mogu reći da evo čitajući ovu konačnu verziju Zakona o financiranju vodnog gospodarstva gospodarstva vidim da je većina primjedbi koje su tada bile izrečene i usvojene od strane predlagatelja. Naravno da je ovaj Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, kao i Zakon o vodama baziran na našoj strategiji koji smo donijeli, ali i na ključnim načelima, na koja se dugo upozoravalo, da trebaju biti predmet upravo ove zakonske regulative, a to je korisnik plaća, odnosno onečišćivač plaća, te načelo punog povrata troškova iz vodnih usluga. Prijedlogom Zakona o vodama kojeg smo jučer raspravljali člankom 206. uređeno je da cijena vodne usluge mora sadržavati osnovnu cijenu i socijalnu cijenu. Socijalna cijena je ona cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode, nužne za osnovne potrebe kućanstva, i ta socijalna cijena cijena ne može biti viša od 60% osnovne cijene vodne usluge i to je naravno ono načelo socijalne prihvatljivosti cijene vode. Ta odredba mora biti sadržana i u formiranju cijene vodnih usluga za pučanstva, te je u ovom dijelu po mom mišljenju velika odgovornost, upravo na jedinicama lokalne samouprave u formiranju tih cijena, ali istovremeno i cijelog sustava gospodarenja vodama koji mora biti i gospodarski održiv. Prema uvodnom obrazloženju predlagatelja vezano uz ovaj zakon, vidljivo je da postoje tri vrste naknada. Premda su to moji prethodnici već nekoliko puta ponovili, ja ću ih ponoviti zbog toga što upravo u tom segmentu imam i jedan amandman, za kojeg bih voljela da predlagatelj ga razmotri i naravno da ga prihvati. Dakle tri vrste vodnih naknada, vodne naknade koji su prihodi Hrvatskih voda, to su vodni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda, i naknada za zaštitu voda. Vodne naknade koji su prihodi županija, naknada za melioracijsku odvodnju i naknada za navodnjavanje, te vodne naknade koje su prihod proračuna gradova i općina, naknada za razvoj i naknada za priključenje. Kontradikcija u odnosu na upravo rečeno je novina u postojećem zakonskom rješenju. U članku 5. stavku 6. navodi se da su vodni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda namjenski prihod državnog proračuna, a ne Hrvatskih voda. Navedeno smatram pogreškom, vjerujem ne namjernom, jer u svim objašnjenjima zakona, kao i svim do sada objavljenim radnim verzijama o kojima smo raspravljali i na radnim tijelima, i na Nacionalnom vijeću za vode, stajalo je u zakonskom prijedlogu upravo suprotno, odnosno stajalo je ono što i treba stajati prema Zakonu o vodama, a to je da su ove sve naknade prihod Hrvatskih voda. Dakle člankom 187. Zakona o vodama, stoji da se poslovanje Hrvatskih voda financira iz vodnih naknada. Zbog svega što sam navela, podnosim amandman na članak 5. kojim tražim izmjenu stavka 6. u navedenom smislu, tj. da prihod od naknada za vodni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda, i naknada za zaštitu voda bude prihod Hrvatskih voda. To mogu potkrijepiti dodatnim argumentima, zbog toga što evo Hrvatski sabor je donio državni proračun za 2010. godinu. U tom državnom proračunu navedeno je da su vodne naknade izvorni prihod Hrvatskih voda. Također nije izrađena nikakva analiza koristi i gubitaka u odnosu na tekuću i kratkoročnu likvidnost hrvatskih voda, da bi se ovakva zakonska odredba mogla provesti. nisu rađene analize koristi i gubitaka u odnosu na zaduženost Hrvatskih voda s onog aspekta za projekte koje su Hrvatske vode preuzele i koje rade. Isto tako nisu se pripremali nikakvi protokoli načina transpariranja ovih sredstava u programe Hrvatskih voda. Ono što je još važno, evo Hrvatski sabor je ovaj tjedan raspravljao o Zakonu o zdravstvenom osiguranju, gdje se upravo odvija suprotan proces, znači sredstva iz državnog proračuna, vraćaju se nazad u HZZO u izvanproračunski fond. evo vjerujući da je riječ o nenamjernoj pogrešci, molim da se to ispravi i da se moj amandman usvoji. Također želim reći nekoliko rečenica vezano uz tretman gospodarstva, kroz ovaj zakon. Bilo je prije puno primjedbi HUP-a. Meni je drago da su te primjedbe razmotrene i da su uglavnom i usvojene. Rekla bih dva primjera. Jedna je naknada za korištenje voda. Iz nje se plaća dakle zahvaćanje i drugo korištenje voda, te korištenje vodnih snaga. I znamo da smo nedavno raspravljali ovdje o hidroelektrani "Lešće", o koncesiji koju je Hrvatski sabor dodijelio Hrvatskoj elektroprivredi. Znači prema

voda, plaća se zbog onečišćenja voda. Obračun naknada utemeljen je na ispuštenoj količini otpadne vode, a ne na ulaznoj, i to je bila primjedba upravo gospodarstva, jer je sasvim jasno da se u tehnološkom procesu dio te vode izgubi ili ugradi i da ne izlazi kao otpadna voda. Pa je ovaj sustav koji ste sada predvidjeli po meni puno pravedniji. Industrije su obavezne sukladno Zakonu o vodama imati mjerači ispuštene otpadne vode, i za sve onečišćivače koji nemaju mjerač protoka vode važi pravilo koliki ulaz toliki izlaz, tj. količine ispuštene vode jednaka količini isporučene vode. Međutim i u tom slučaju za industrije se pravilnikom, obračunu i naplati ove naknade propisuje fiksni tehnološki gubitak isporučene vode, za slučaj da mjerač ispuštene vode nisu ugrađeni, nisu ispravni ili se iz bilo kojeg drugog razloga ne koriste. Mislim da je ovaj prijedlog kojeg danas imamo pred sobom znatno poboljšan u odnosu na one prethodne verzije i ako se prihvati amandman koji sam predložila, koji je na tragu zakona koji je ovaj Hrvatski sabor usvojio i državnog proračuna ja ću u tom slučaju podržati Zakon o financiranju vodnog gospodarstva. Hvala lijepo. Završila je rasprava odnosno iscrpili smo sve prijave. Riječ je zatražio državni tajnik Zlatko Krmek. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo, na početku želim zahvaliti svima vama koji ste uzeli učešće o današnjoj raspravi, no međutim, isto tako moram dati odgovore na pojedina pitanja koja su postavljena ovdje posebno od klubova, pa bih počeo redom. Na početku želim reći bilo je pitanje vezano za naknadu za razvoj zašto je prihod komunalnog poduzeća. Upravo je udruga gradova i općina, znači vlasnici komunalnih poduzeća su tražili da se napravi ovaj model, oni će odobravati naknadu za razvoj a komunalna poduzeća će temeljem tog akta znači sakupljati novac na njihov račun i koristiti za namjene za koje ih odredi njihov vlasnik odnosno grad ili općina. Ovdje je bilo dosta pitanja što se tiče lokalnih gubitaka u lokalnim vodoopskrbnim mrežama. Ono što želim još jednom jasno istaknuti i što je dotaknuto negdje u raspravi, to je ova istina, mi smo napravili nekoliko pilota gdje smo išli u pojedina komunalna poduzeća i dali smo tamo novac da se točno utvrdi o čemu se radi, da li su to gubici uslijed toga što je mreža loša, loši ventili itd., ili postoji nešto drugo, a to je nelegalno korištenje vode. MI moramo reći da na određenim područjima smo našli znači da je to omjer otprilike pola-pola, koliko su bili gubici toliko je bilo i nenaplaćivanje vode a u konačnici to plaćaju građani, jer vodovod ima sve inpute, plaća struju, radnike naravno. Ovaj model naplate naknade za korištenje voda na zahvaćenu vodu iz podzemnih odnosno površinskih izvora vode, jasno pokazuje i jasno će komunalnim poduzećima dati do znanja da moramo paziti na vodu, moraju voditi o njoj brigu, i što je najbitnije od svega mi ćemo kroz naknadu za korištenje voda davati novac za sanaciju tih gubitaka ali sigurno nećemo davati potpore za nelegalno korištenje vode. Ovdje smo imali nekoliko pitanja vezano za cijene vode, odnosno da li će cijene otići gore. Ponovno želim reći da ćemo kroz podzakonske akte koji su najbitniji i to smo jasno rekli i na matičnom odboru i na svim drugim odborima da Vlada razmišlja o načinima kako da gospodarstvu što se tiče vodnih naknada pomogne i to na način znači da se za pojedine grane smanje vodne naknade, to prije svega moram reći i to smo javno rekli na matičnom odboru za regionalni razvoj da ćemo ribnjake kroz podzakonske akte, odnosno da ćemo aktivnosti, odnosno naknade koje će se tamo propisivati, propisivati, znači da će biti minimalne i da neće biti više iznad 2% njihovih ukupnih godišnjih prihoda. Evo, takav smo dogovor postigli i mislim da smo ovim pitanjem, zapravo odgovorom i dali odgovore na mnoga vaša pitanja. Ono što treba još dodati bilo je govora što se tiče navodnjavanja. moram reći, izuzetno bitno za gospodarstvo upravo iz razloga što kroz navodnjavanje je najbrži povrat uloženog novca. Ja mogu reći da mi trenutno imamo pri završetku sustav navodnjavanja Gat u Belišću, pustili smo neki dan sustav Bašticu u Zadarskoj županiji, isto tako gradimo sustav navodnjavanja u Međimurju i trenutno imamo negdje oko 40-tak manjih projekata koji će u ukupnoj površini od 48 tisuća hektara, biti gotovi u iduće tri godine. To je i odgovor na to pitanje i na kraju želim reći da smo i kroz raspravu koju smo imali na odborima, da smo prihvatili amandmane Odbora za zakonodavstvo koji u određenom dijelu poboljšavaju i nomotehnički ovaj tekst Zakona. Hvala Hvala lijepo. Zaključujem raspravu po ovom Konačnom prijedlogu zakona. Glasat ćemo kada se steknu uvjeti.